Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Gregor Židan, Jožef Horvat, Samo Bevk do 14. ure, Robert Polnar do 14. ure, Monika Gregorčič od 11. ure dalje, Bojana Muršič, Franc Trček do 13. ure, Soniboj Knežak do 13. ure, Alenka Jeraj, Nada Brinovšek, Karmen Furman, Suzana Lep Šimenko, Eva Irgl, Violeta Tomić, Matjaž Han, Franc Jurša, Alenka Bratušek, Matjaž Nemec, Franc Rosec, Aljaž Kovačič, Iva Dimic, Maša Kociper in Andrej Černigoj od 13. do 15. ure. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil kolegij, za danes sodelovanja na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo ni najavil noben poslanec oziroma poslanka. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Mariu Fekonji. Lep pozdrav, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Zakon, ki smo ga vložili in bo v tej obravnavi najverjetneje potrjen, je prvi kazalec, da se je začelo prepoznavanje neenakosti obravnave čezmejnih delavcev. Pravica, ki jo s tem zakonom pridobi brezposelna oseba, temelji na evropski Uredbi o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Načelo enakega obravnavanja in nediskriminacije v navedeni zakonodaji omogoča, da ima zavarovanec, ki vplačuje v sistem za brezposelnost v katerikoli državi članici, enake pravice in obveznosti kot državljan tiste države. Načelo prenosljivosti pravic, ki prav tako izhajajo iz te uredbe, pa omogoča, da če je oseba upravičena do izplačila v eni državi, ga bo prejemala tudi, če živi v drugi državi. Dosedanja ureditev postavlja delavca v nezavidljiv in diskriminatoren položaj na ozemlju Evropske unije, kjer velja prost pretok ljudi, dobrin, storitev in kapitala, vsaj v segmentu pravic iz socialnih dajatev. Kar nekaj besed je bilo v preteklih obravnavah tega predloga zakona povedanih tudi na račun delovanja sistema in načela solidarnosti. S predlogom tega zakona se načela solidarnosti ne dotikamo, vsaj v Sloveniji ne. V Sloveniji ostane situacija popolnoma enaka, le da je v proračun mogoče dobiti več sredstev. V tujini je pa zadeva drugačna – tam smo mi z njimi solidarni, oni pa z nami ne. V sistem vplačujemo bistveno več, dobimo pa veliko manj, kot bi nam pripadalo po enakem sistemu solidarnosti, le da v tujini, v državi, kjer smo zaposleni. In zakonodaja bi ravno to morala uravnotežiti in v evropskem prostoru vzpostaviti pravičen solidarnostni sistem. Zato pa imamo Uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Vsem je jasno, da čezmejni delavci vse svoje dohodke porabijo v Sloveniji, tudi če jih zaslužijo v tujini. S tem se v slovenski proračun poleg vseh dajatev samo iz naslova DDV nateče še cirka 150 milijonov evrov. Zraven tega moramo dodati še vse zdomce, ki živijo v Avstriji, ki jih ob vikendih videvamo v slovenskih trgovinah. Spoštovani poslanci, na čezmejne delavce bi morali biti ponosni, morali bi se jim zahvaliti, da so pri porabi še vedno lojalni tej državi. Delavci migranti rešujejo socialno stisko periferije, so najprofitabilnejši izvozni produkt. Od njih ima država Slovenija zgolj in samo prihodek, korist in nobenih stroškov. Zato vas kot predsednik Sindikata delavcev migrantov prosim, da včasih na sestankih pomislite tudi na delavce, ki se vozijo čez mejo. Spoštovana Vlada, izkoristil bi to priložnost. Od danes naprej ste jim zaprli vse mejne prehode na Koroškem ravno ob kritičnih urah, ko se ljudje odpravijo na delo. Mi ne pričakujemo, da nam ploskate, da se nam zahvaljujete, želimo samo, da nam prisluhnete, da si vzamete tistih 15 minut svojega časa, ko vas zaprosimo za sestanek. Številke in matematika kažejo, da smo zelo pomemben faktor v državnih prihodkih. V bodoče in tudi pri drugih stvareh nam dajte priložnost, da skupaj ugotovimo, vi pa spoznate, zakaj smo v tej državi prednost in ne ovira. V bodoče nas delavce migrante pa tudi poslance čaka še večji izziv – predlog zakona o dohodnini. Na to priložnost smo čakali vse od ukinitve posebne davčne olajšave, ampak to je že druga zgodba, veliko pomembnejša in verjetno tudi polna presenečenj. Mi smo na njih pripravljeni. Upam, da bo tudi tam kakor pri tem zakonu prevladal človeški razum in dialog in ne zgolj ideološka podlaga. Hvala. Hvala lepa. Uvodno obrazložitev mnenja Vlade bo predstavila Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. **MATEJA Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predstavnik predlagatelja! Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je podal Sindikat delavcev migrantov Slovenije, pri čemer je bil predlog z vloženimi amandmaji deloma dopolnjen v okviru njegove obravnave na matičnem odboru. Navedeni predlog predvideva določitev izjeme od najvišjega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost za delavce migrante, ki bi jim v državi zadnje zaposlitve pripadalo višje denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Predlog določa, da imajo pravico do višjega denarnega nadomestila za brezposelnost brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so se v drugo državo članico Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarsko konfederacijo dnevno ali najmanj enkrat tedensko vozile na delo ter so celotno zavarovalno dobo 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred nastankom brezposelnosti pridobile v drugi državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji. Se pravi, da se predlog nanaša na obmejne delavce. Za navedene brezposelne osebe predlog določa nov najvišji znesek denarnega nadomestila za brezposelnost, to je tisoč 785 evrov, kar predstavlja dvakratnik veljavnega najvišjega denarnega nadomestila, ki se v skladu z Zakonom o urejanju trga dela prizna brezposelnim osebam, ki so bile zaposlene v Republiki Sloveniji oziroma so v Republiki Sloveniji opravljale dejavnost, to je 892,50 evra. Nadalje predlog spremembe zakona določa, da navedena izjema velja le za prve tri oziroma prvih pet mesecev prejemanja denarnega nadomestila, saj je v skladu z evropskimi pravili Republika Slovenija upravičena do povračila izplačanih denarnih nadomestil za obdobje treh oziroma petih mesecev od pristojnega nosilca države članice, katere zakonodaja je za osebo, to je delavca migranta, nazadnje veljala. Predlog zakona je pripravljen na način, da ga je mogoče izvesti, zato se predlaga potrditev zakona. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Dobro jutro! Hvala za besedo, predsednik. Kolegice in kolegi, pozdravljeni! S tem zakonom se predlaga, da se za okrog 40 tisoč slovenskih delavcev, ki delajo v sosednjih državah, dvigne najvišje nadomestilo, ki bi ga potencialno prejeli ob nastanku brezposelnosti. resnična krivica ni v tem, da približno 40 tisoč delavcev ni upravičenih do višjega nadomestila kot vsi ostali, ampak da je za 800 tisoč delavcev najnižje ampak da je za 800 tisoč delavcev najnižje nadomestilo določeno na ravni, ki ne omogoča preživetja, ampak životarjenje in odvisnost od socialne pomoči, ki jo mnogi zaradi stigme ali nepoznavanja sistema sploh ne izkoristijo. Najnižje nadomestilo, s katerim naj delavec preživi, trenutno znaša nekaj več kot 400 evrov. Tako nizko nadomestilo delavcu ne more ponuditi nobene varnosti, čeprav ob zaposlitvi plačuje prispevke ravno za ta slučaj. Da 400 evrov že leta 2016 ni preprečevalo resnega tveganja za zdrs v revščino, je empirično dejstvo, ki ga je dokazala študija Inštituta za ekonomska raziskovanja leta 2017. Prag absolutne revščine je namreč glede na življenjske stroške leta 2016 znašal 613,14 evra. Veljavni znesek najnižjega nadomestila pa je celo nižji, kot znašajo kratkoročni minimalni življenjski stroški, torej nižji od 442 evrov. Prva stvar, ki bi jo morali na področju teh nadomestil urediti, je torej zvišanje najnižjega nadomestila vsaj na raven minimalnih življenjskih stroškov. Točno to smo predlagali v Levici, pa naših amandmajev niste sprejeli. Res pa je tudi, da je najvišje nadomestilo, ki ga delavec lahko prejme, nižje od zneska minimalne plače. Ob prioritetnem dvigu najnižjega nadomestila smo zato v Levici predlagali tudi dvig najvišjega, ampak na solidaren in enakopraven način, torej tako, da se za vseh 800 tisoč zaposlenih dvigne na raven minimalne plače, ne pa tako, da se za nekatere dvigne, za druge pa ne. A tudi tega za vse enakega dviga niste podprli. Takšni parcialni posegi, ki izpuščajo 760 tisoč delavcev, so izredno problematični, saj slonijo na napačnem razumevanju sistemov, ki delujejo po načelu solidarnosti in ne po zavarovalniškem principu. Pri univerzalno dostopnem zdravstvu velja, da smo v javnem sistemu vsi deležni enake obravnave ne glede na to, koliko iz svojih plač prispevamo v zdravstveno blagajno. Podobno velja za nadomestila. Delavci z različno visokimi plačami prispevajo različno, a za vse, z izjemo privilegijev za nas poslance, velja enaka meja najvišjega in najnižjega nadomestila. Napačno in nesolidarno bi bilo, da bi se najvišje nadomestilo dvignilo samo za tiste, ki zaradi višjih plač plačujejo tudi višje prispevke, a točno na tem temelji današnji zakon. Kot je v obravnavi hotela pojasniti tudi Zakonodajno-pravna služba, današnji predlog vzpostavlja različno obravnavo brezposelnih oseb, razlog za to pa je zgolj in edino lokacija, kjer so pred izgubo zaposlitve opravljali delo. Ta predlog, ki je v resnici nastal pod pokroviteljstvom SDS, pomeni, da SDS razume samo volilno matematiko, ne pa potreb ljudi, ki jim vlada. V Levici smo zato predlagali, da se vsem 800 tisoč delavcem, ki jim je namenjeno životarjenje s 400 evri, zagotovi nadomestilo vsaj v višini minimalnih življenjskih stroškov oziroma 613 evrov. Predlagali smo tudi, da se najvišje nadomestilo dvigne vsem delavcem, in sicer na raven minimalne plače oziroma z 892 na tisoč 24 evrov. Teh amandmajev poslanke in poslanci niste podprli, zavarovanje za primer brezposelnosti še vedno ostaja na sramotno nizki ravni, pod pragom revščine, pod zneskom minimalnih življenjskih stroškov in pod ravnjo, ki bi lahko v kakršnemkoli smislu zagotovila preživetje in varnost, za kar delavci konec koncev plačujejo prispevek.

Hvala za besedo. Nova Slovenija – krščanski demokrati smo pod svoje okrilje sprejeli stranko ReSET, ki se je borila za pravice delavcev migrantov. Stranka ReSET je v Novi Sloveniji videla potencial in podobnost programa, videla je verodostojnost in to, da izpolnjujemo svoje obljube. Od takrat smo še bolj ozavestili in obelodanili probleme, ki se nanašajo na delavce migrante, kljub temu da smo si že prej prizadevali za reševanje njihovih težav. Spremembe Zakona o urejanju trga dela predvidevajo izjemo od najvišje višine nadomestila za primer brezposelnosti, ki je sicer omejeno na 892,5 evra. Za delavce migrante pa je višina nadomestila omejena na največ tisoč 785 evrov za prve tri mesece prejemanja nadomestila oziroma za pet mesecev, če je delavec migrant v preteklih 24 mesecih dopolnil najmanj 12 mesecev zaposlitve v državi članici, katere zakonodaja je zanj veljala nazadnje. Po preteku treh oziroma petih mesecev pa bo omejitev višine na 892,5 evra veljala tudi za delavce migrante. Predlog zakona bo proračun Republike Slovenije dodatno obremenil zgolj kratkoročno, saj morajo v skladu z evropsko uredbo znesek nadomestila povrniti države članice, v katerih so bili delavci migranti zaposleni. Sistem povračil velja za prve tri oziroma pet mesecev brezposelnosti delavcev migrantov. Cilj Nove Slovenije – krščanskih demokratov je, da se ustavi izseljevanje delavcev in družin v tujino zaradi boljših pogojev. Med te spada tudi nadomestilo za brezposelnost, ki ustrezneje odraža višino vplačanih prispevkov v sistem socialne varnosti. V Sloveniji imamo dobro izobražen kader, ki bi svojo karierno priložnost z lahkoto našel v tujini. Ker se zavedamo, da je vsak izseljeni delavec izguba za Slovenijo, si želimo za delavce migrante izboljšati pogoje za bivanje v Sloveniji. Čezmejni vplivi evropskega gospodarstva se morajo odražati v uravnovešenju pravic delavcev. Poleg tega država ne bo dajala miloščine in ne bo omogočala brezplačnega življenja. Omogočala bo življenje v socialni varnosti, in kdor je socialen, se je pripravljen nečemu odreči, saj lahko računa na to, da bo morebiti tudi sam kdaj potreboval pomoč in jo bo tudi dobil. Kdor se zanaša na solidarnost države, ima dolžnost k temu tudi nekaj doprinesti. Solidarnost pa prepoveduje izkoriščati sistem socialne varnosti. Novi Sloveniji – krščanskih demokratih se zavedamo, da lahko z izboljšanjem pogojev delavcev migrantov omogočimo boljše in glede na sosednjo Avstrijo, kamor se delavci migranti iz Slovenije večinsko vozijo na delo, pravičnejše pogoje pri prejemanju nadomestila v primeru brezposelnosti. Iz navedenih razlogov bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani! Predlagani zakon, ki je pred nami, ureja izjemo od maksimalne višine nadomestila za primer brezposelnosti, in to za delavce migrante. V državi zadnje zaposlitve bi jim lahko pripadalo tudi višje nadomestilo, kot je določeno skladno s slovensko zakonodajo. Trenutno je v Republiki Sloveniji najvišje možno nadomestilo 892,5 evra. Omenjena izjema bi se upoštevala za prve tri mesece prejemanja nadomestila, torej za obdobje, za katero država država zadnje zaposlitve delavca skladno z Uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti Republiki Sloveniji povrne celoten znesek dajatev, ki jih zagotavlja Republika Slovenija. Obdobje treh mesecev pa se lahko podaljša na obdobje pet mesecev, če je delavec migrant v preteklih 24 mesecih dopolnil najmanj 12 mesecev zaposlitve v državi članici, katere zakonodaja je zanj veljala nazadnje. V Poslanski skupini SAB se zavedamo, da je tudi tovrstne probleme potrebno urejevati. Prav tako se strinjamo s predlagateljem, da je problem višine nadomestil za primer brezposelnosti še posebej pereč v času epidemije covida-19, ker je veliko število čezmejnih delavcev, predvsem tistih iz Avstrije, izgubilo zaposlitev. Ti delavci so pri tem prejemali nižje nadomestilo plač, kot bi ga prejemali v primeru upoštevanja zakonodaje države članice, kjer je delavec zaposlen. Kar je dejansko glede na dejstvo, da vsa sredstva dobimo povrnjena, nepravično in se išče popravek. Vseeno pa moramo v Poslanski skupini SAB opozoriti na mnenje Zakonodajno-pravne službe, da rešitev, ki je pred nami, lahko predstavlja neskladje s pravnim redom Evropske unije in povzroči neenakost tudi v odnosu do delavcev, ki delajo v Republiki Sloveniji. Na to smo že opozorili med razpravo na matičnem delovnem telesu, a predstavnik Vlade temu ni posvetil prevelike pozornosti, česar smo že navajeni, ter je izrazil podporo predlogu zakona. V Poslanski skupini SAB bomo novelo Zakona o urejanju trga dela vseeno podprli. Verjamemo, da bo predlagana rešitev migrantov po letih prizadevanja za ureditev tega problema prinesla olajšanje.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Ob drugem branju predloga zakona smo poslanci Desusa izrazili dvome v predlog zakona, ki je plod ozke interesne skupine ljudi in izboljšuje ekonomski položaj v primeru nastanka brezposelnosti zgolj njim. Naj ponovim, kaj je večino od nas zmotilo. V prvi vrsti smo v predlagani izjemen dvig nadomestila brezposelnim delovnim migrantom podvomili že leta 2013 glede sprejete odločitve varuha slovenske ustave, ko je v zvezi s posebno davčno olajšavo za to enako skupino ljudi povedal, da je ugodnejša davčna obravnava neskladna s slovensko ustavnopravno ureditvijo iz 14. člena Ustave, ki zapoveduje enakost pred zakonom. Analognost obeh primerov je očitna. Razlikovanje državljank in državljanov na podlagi delovnopravnega položaja oziroma lokacije zaposlitve v tujini ob dejstvu, da je prebivališče in s tem koriščenje uslug iz naslova skupnega proračunskega denarja, h kateremu osebe v času zaposlitve v tujini ne prispevajo, ni sprejemljivo. Ker se s predlagano rešitvijo odstopa od določb Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, v zraku visi tudi možnost postopanja držav, da bi proti Sloveniji uvedle določene postopke, če bi ugotovili, da Republika Slovenija pri obravnavi dela razlike med svojimi državljani. In nenazadnje niti ni zagotovila, da bo Republika Slovenija dobila od teh držav nazaj višje izplačano nadomestilo. V naši poslanski skupini smo opozorili tudi na mizernost nadomestil za brezposelnost, ki jih od Zujfa naprej kljub dobrim gospodarskim kazalcem nismo uspeli dvigniti, na diskrepanco med najnižjim in najvišjim nadomestilom za brezposelnost, na porušena razmerja v odnosu do čistih socialnih transferjev, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, in pa na vpliv nizkih nadomestil na višino pokojnine v prihodnosti. Vsled vseh navedenih pomislekov smo večinsko podprli predlog amandmaja za splošno zvišanje nadomestil oziroma minimalne in maksimalne višine vsem državljankam in državljanom ne glede na lokacijo njihove predhodne zaposlitve. Desus po drugi strani zavedamo tudi nezavidljivega položaja najmanj 25 tisoč dnevnih migrantov, ki so zaradi zaposlitve v drugi državi podvrženi plačevanju praviloma višjih socialnih prispevkov, kot bi jih sicer plačevali doma, pa od tega praktično nimajo nič. Glasovanje poslancev Poslanske skupine Desus bo tako sledilo odločanju po lastni vesti in tokrat ne bo enotno. S tega mesta pa pozivamo pristojno ministrstvo in Vlado, da se nemudoma pripravi in čim prej pošlje v zakonodajno proceduro ustrezna dodatna sprememba zakonodaje, ki bo brezposelnim zagotavljala spodobno preživetje, ki mora temeljiti tudi na višini vplačanih prispevkov. Zavedamo se, da so slednji na tem področju precej nizki, zato je po naši oceni potreben temeljit premislek in preobrat tudi na področju zakonodaje, ki ureja socialne prispevke. Hvala. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **DUŠAN Lep dober dan vsem prisotnim! Novelo Zakona o urejanju trga dela so pripravili v Sindikatu delavcev migrantov Slovenije. Pri tem so pozivali državljane Republike Slovenije, da se oglasijo na upravni enoti ter jo s podpisom podprejo. Veseli nas, da se je uspelo zbrati več kot dovolj podpisov podpore. Vsakdo se lahko iz dnevav dan znajde na poti brezposelnosti, zato mu je potrebno zagotoviti socialno varnost. Pravično je, da se upošteva tudi njihov predhodni prispevek, ki je namenjen morebitnemu nastanku brezposelnosti. Absurdno bi bilo delavcu odkloniti, spreminjati ali zmanjševati obseg socialnih pravic zgolj zaradi tega, ker v državi, kjer plačuje, dejansko ne živi. Evropska uredba tudi določa, da znesek nadomestila za brezposelnost za dobo treh oziroma petih mesecev povrne država zadnje zaposlitve. Poleg tega pa trenutno slovensko zakonje omejuje višino te refundacije, kar ni prav. Nadvse zaskrbljujoč je podatek, da se z eno izgubo zaposlitve čezmejnega delavca naša država na prostovoljni bazi odreče približno 2 tisoč evrom iz tujine. In sedaj si lahko vsak izmed vas izračuna, za koliko se je oškodoval naš državni proračun v vseh teh letih od tega trenutka. Nedopustno je tudi, da čezmejni delavec v tujini od svojega dohodka za zavarovanje za primer brezposelnosti ob enaki bruto plači plačuje tudi do dvajsetkrat več kot delavci, zaposleni v Sloveniji, kjer na koncu niso upravičeni do višjega zneska nadomestila. V naši sosednji Avstriji znaša denimo ta delež 3 % ob bruto plače, v Sloveniji pa le 0,2 %. Se vam zdi to fer? Nam v Slovenski nacionalni stranki se ne zdi. Naše trenutno zakonje na tem področju je čudno, kajti država nam hkrati odvzema denar in se mu lahkomiselno odreka v škodo delavcev. Zatorej moramo odpraviti nesmisel, ki Sloveniji omejuje črpanje finančnih virov iz tujine. Kot smo videli, je prejšnja vlada popolnoma ignorirala čezmejne delavce, sedanja vlada pa ima izostren posluh in hkrati željo, da se pereče zadeve uredijo, kot je treba. Z epidemijo covida-19 se je celotna problematika samo še potencirala, saj je mnogo čezmejnih delavcev čez noč ostalo brez zaposlitve, tako rekoč na cesti oziroma pred mejo. Dobro je tudi to, da zaradi predlaganih sprememb zakona ne bo dodatno obremenjen slovenski proračun. Sedanji zakon kot najvišji možni znesek nadomestila za brezposelnost pri nas določa 892,50 evra. Po sprejeti noveli zakona, ki ga je matični Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide malce preoblikoval, pa se brezposelnim s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so se v drugo državo članico EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švico najmanj enkrat tedensko vozil na delo, priznava denarno nadomestilo, in sicer največ v višini tisoč 785 evrov. Ugodne pozitivne posledice bodo na tem področju gospodarstva, saj bo dvakratno povišanje višine nadomestila za primer brezposelnosti pri prejemnikih povzročilo večjo potrošnjo, nakupe. Slovenski nacionalni stranki se še kako dobro zavedamo, da bi neupoštevanje predloga zakona imelo za posledico hitro naraščanje izseljevanja posameznikov iz slovenskih družin onkraj naših meja. Slednje nam ne bi bilo po godu, če gledamo z gospodarskega vidika, ekonomskega in finančnega vidika. V Slovenski nacionalni stranki nimamo zadržkov, da bi tak predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Jožef Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala lepa za besedo, predsednik. Lep pozdrav gostom z ministrstva in predlagatelju, se pravi predstavniku delavcev migrantov! Spoštovani kolegice in kolegi! Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela so vložili delavci migranti, ki se vozijo na delo v druge članice Evropske unije, s 5 tisoč 658 podpisi. Trenutno veljavna zakonodaja enači omenjene delavce migrante z zaposlenimi v Republiki Sloveniji, čeprav pri plačilu prispevkov za nadomestilo za primer brezposelnosti niso bili izenačeni, kar je v nasprotju s 13. točko preambule Uredbe ES, številka 883/2004, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 4. 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki obravnava zajamčeno enako obravnavanje oseb po različnih nacionalnih zakonodajah, ki se gibljejo na trgu dela EU, EGP in Švicarske konfederacije. Predlog sledi evropskemu pravnemu redu, podpira pa ga tudi Državni svet Republike Slovenije. Kot torej navajajo delavci migranti v argumentiranju predloga za spremembe zakona, le-ti vplačujejo v drugi članici Evropske unije tudi višje prispevke za socialno varnost ter za zavarovanje za primer brezposelnosti. Za delo v sosednjih državah so se naši državljani odločili iz različnih razlogov. Eni iz razloga, ker jim v Sloveniji ni uspelo najti primerne zaposlitve, ter drugi, ker so pač želeli boljše oziroma bolj kvalitetno življenje za svojo družino. Število teh, ki se dejansko odločijo za delo v drugi članici Evropske unije, od leta 2015 postopno narašča. Takrat jih je bilo 14 tisoč, sedaj govorimo o že nekaj prek 20 tisoč samo v Avstriji. Ker pa se dogajajo tudi tam prekinitve pogodb o zaposlitvi, seveda moramo misliti na njih. Ker vsi upamo, da se bodo radi vračali v matično domovino Slovenijo, saj gre v večini za nosilce mladih družin, jih v Slovenski demokratski stranki podpiramo. Njihova poraba v Sloveniji pa tudi pozitivno učinkuje na državni proračun. Ko ostanejo brez dela v drugi članici Evropske unije, postanejo brezposelne osebe ter so v evidenci brezposelnih in aktivni iskalci zaposlitve v državi bivanja, torej v Sloveniji. Tu prejemajo nadomestilo za brezposelnost po enakih kriterijih in pogojih kot delavci, ki so bili zaposleni v Sloveniji, torej z limitom. Nadomestilo za brezposelnost je v Republiki Sloveniji navzgor omejeno z 892,50 evra. Predlagatelji spremembo utemeljujejo s tem, da bi država članica Evropske unije, kjer so bili zaposleni, državi Sloveniji njihove prejete prejemke iz naslova nadomestila za brezposelnost v celoti refundirala. Vsaka taka refundacija je sicer izvedena z zamikom. S predlogom zakona se zasleduje cilj ugodnejšega in pravičnejšega sistema socialne varnosti za delavce migrante s tem, da se določi izjemo od maksimalne višine nadomestila za primer brezposelnosti za delavce migrante, ki bi jim v državi zadnje zaposlitve v skladu s plačanimi prispevki za primer brezposelnosti iz tega naslova pripadalo višje nadomestilo. Izjema od maksimalne višine nadomestila za primer brezposelnosti, ki velja v Republiki Sloveniji, bi bila upoštevana za prve tri mesece izplačevanja nadomestila, za katere država zadnje zaposlitve delavca migranta, ki je članica Evropske unije, Republiki Sloveniji povrne celotne zneske nadomestil ter dajatev, ki jih je Republika Slovenija izplačala svojemu brezposelnemu državljanu, tako imenovanemu bivšemu delavcu migrantu, oziroma za obdobje prvih petih mesecev prejemanja denarnega nadomestila, če je delavec migrant pred nastankom brezposelnosti v zadnjih 24 mesecih dopolnil najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v drugi državi članic EU, EGP ali Švicarski konfederaciji in ima v skladu z Zakonom o urejanju trga dela pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost za šest mesecev ali več. Bivšemu delavcu migrantu se torej za čas do največ pet mesecev izplačuje denarno nadomestilo v višini, kot bi ga prejemal v drugi državi članice EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, in to največ do višine tisoč 785 evrov. Ker v Slovenski demokratski stranki podpiramo delovne ljudi, imamo pa tudi socialni čut za tiste, ki ostanejo brez dela, bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela podprli. Hvala.

hvala lepa za besedo. Spoštovani zbor! Predlagatelj novele Zakona o urejanju trga dela, skupina 5 tisoč volivcev, predlaga spremembo trenutno veljavne ureditve v delu, ki se nanaša na omejitev višine izplačanega denarnega nadomestila za brezposelnost. S predlogom za spremembo zakona želi predlagatelj zagotoviti ugodnejši in pravičnejši sistem socialnega varstva za delavce migrante za primer brezposelnosti, saj po njihovi oceni trenutno veljavna zakonodaja na tem področju krši njihove pravice pri višini nadomestila za primer brezposelnosti, ki so jih pridobili z delom v tujini. Predstavniki delavcev, ki so zaposleni v drugi državi, živijo pa v Sloveniji, namreč ocenjujejo, da so delavci migranti upravičeni do višjega zneska nadomestila za brezposelnost, saj od svojega osebnega dohodka za zavarovanje za primer brezposelnosti plačujejo tudi dvajsetkrat več kot delavci, ki so zaposleni v Sloveniji. Zato predlagajo spremembo Zakona o urejanju trga dela, ki bi določila izjemo za zakonsko določene najvišje višine denarnega nadomestila za primer brezposelnosti za delavce migrante. Sprememba zakona bi jim tako omogočila, da bi prejeli denarno nadomestilo za brezposelnost v višini, do katere so bili upravičeni v državi svoje zadnje zaposlitve, pri čemer pa je bila na matičnem delovnem telesu tudi v tem primeru sprejeta omejitev najvišje višine denarnega nadomestila za brezposelnost za delavce migrante, in sicer do tisoč 785 evrov. Spoštovani, že ob drugem branju novele zakona smo izpostavili, da trenutna omejitev najvišjega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost izhaja iz Zujfa in je sčasoma postala trajna. Po naši oceni bi bilo potrebno na podlagi predlagane spremembe zakona opraviti temeljitejšo analizo in premislek o dosedanji ureditvi sistema denarnega nadomestila za brezposelnost. Predvsem bi bilo potrebno upoštevati opozorila Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki opozarja, da predlagana novela v bistvenih elementih odstopa od evropske Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Evropska uredba namreč določa, da delovni migrant prejme denarno nadomestilo v skladu s pravili države članice, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče, in ne v skladu s pravili države, kjer je bil nazadnje zaposlen. Ponovno pa tudi opozarjamo, da bomo s sprejetjem tega predloga zakona ustvarili novo neenakost med delavci migranti in delavci, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji. Kot smo že prvič poudarili, so med 800 tisoč zaposlenimi v Sloveniji namreč tudi številni delavci, ki prejemajo višjo plačo od 892,50 evra in prav tako dolga leta plačujejo višje prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti, pa so ob izgubi zaposlitve vendarle upravičeni zgolj do najvišjega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša nekaj manj kot 900 evrov. Socialni demokrati tudi tokrat predlaganim spremembam sicer ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Kot že nekajkrat doslej tudi na tretji obravnavi novele Zakona o urejanju trga dela, ki jo je v zakonodajni postopek vložil pobudnik Sindikat delavcev migrantov s podpisi več kot 5 tisoč državljank in državljanov, opozarjamo na soodvisnost višine nadomestila, ki ga prejme brezposelna oseba v Sloveniji, strukture tega dela v Sloveniji ter brezposelnosti predvsem v krajih, kjer boljšo ali celo edino zaposlitveno priložnost predstavljajo sosednje države. Ta soodvisnost se odraža v predlogu zaklona, ki ga danes obravnavamo. Vsi se zavedamo, da je izguba zaposlitve v času epidemije prizadela številne države. Sloveniji in našim sosednjim državam, ki zaposlitev nudijo nekaterim slovenskim državljanom, epidemija ni prizanesla. Na seji matičnega odbora je predlagatelj poudaril ravno to, da je problematika višine nadomestil za primer brezposelnosti prišla do izraza ravno ob pojavu epidemije, ko je večje število čezmejnih delavcev, predvsem tistih, ki so bili zaposleni v Avstriji, ostalo brez zaposlitve. Prejemali so nadomestilo za brezposelnost v višini, ki je skladna z veljavnim Zakonom o urejanju trga dela, ki določa najvišji možni znesek, in sicer 892,50 evra bruto, bruto, pri čemer se ne sledi pravilom Evropske unije o prenosu pravic iz države zadnje zaposlitve. Besedilo, ki ga danes obravnavamo, je ta znesek za upravičence dvignil na največ tisoč 785 evrov bruto. Kljub temu ponovno izpostavljamo tudi opozorilo Zakonodajno-pravne službe, da se s predlagano rešitvijo odstopa od določb Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, saj bi za določeno skupino brezposelnih oseb, in sicer tistih, ki so bile pred nastankom brezposelnosti čezmejni delovni migranti, veljala drugačna ureditev glede najvišjega zneska izplačila denarnega nadomestila, ker bi jim v državi zadnje zaposlitve glede na plačane prispevke za primer brezposelnosti pripadalo višje denarno nadomestilo. Opozorila je tudi na odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2013, v kateri Ustavno sodišče ugotavlja, da so čezmejni delovni migranti glede na v Zakonu o dohodnini uveljavljeno načelo obdavčitve svetovnega dohodka rezidentov Republike Slovenije ter upoštevajoč metodo omejenega odbitka za odpravo dvojnega obdavčevanja v bistveno enakih položajih kot drugi zavezanci za plačilo dohodnine. Zgolj drugačen delovni položaj čezmejnih delovnih migrantov v obravnavani zadevi ni predstavljal razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave stvari, za utemeljitev različnega urejanja njihovega položaja. Poleg tega pa ima druga država članica Evropske unije tudi možnost, da bi proti Sloveniji uvedla določene postopke, če bi ugotovila, da Slovenija pri obravnavani temi dela razlike med svojimi državljani. Poslanski skupini Stranke modernega centra nikakor ne nasprotujemo izboljšanju materialnega in socialnega položaja posameznikov, ki se jih obravnavana novela dotika. Opozarjamo pa, da obstaja velika verjetnost, da s takim posegom v zakon vzpostavljamo drugačno obravnavo bistveno enakih položajev. Na podlagi teh argumentov v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. zbor bo o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje zbora odločal jutri, 30. 3. 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Alešu Miheliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite mi, da na kratko predstavim bistvene predloge sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti v železniškem prometu. Obstoječi zakon, ki predstavlja temeljni akt za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, je bil kot povsem nov sprejet leta 2018. Predlog sprememb in dopolnitev zajema manjše nujne popravke zakona zaradi sprememb na področju varnosti železniškega prometa, uveljavljenih po letu 2018. V tem obdobju je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije 2019/779 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, ki določa, da se naloge subjektov za vzdrževanje tirnih vozil razširijo na vsa železniška vozila, do sedaj so bili zajeti le tovorni vagoni. Agencija EU za železnice je v letu 2019 izvedla nadzor nad delom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije in predlagala nekaj manjših izboljšav z namenom natančnejše določitve postopkov in evidenc, ki pa jih je treba opredeliti v Zakonu o varnosti v železniškem prometu. Predvsem gre tu za vsebino in vodenje registra centrov usposabljanja, preverjanja in ocenjevalcev, kar je direktno povezano z usposabljanjem strojevodij. Pomembna dopolnitev zakona se nanaša na možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih objektov, pri čemer gre v glavnem za kolesarske steze, servisne ceste in dostopne poti v progovni pas. Gre za izjemoma dopusten poseg na mestih, kjer drugačna umestitev v prostor ni možna zaradi geografskih in drugih ovir v prostoru, pri čemer pa morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varno odvijanje tako železniškega kot cestnega prometa. Ne nazadnje predlog sprememb zajema še nekaj redakcijskih popravkov, pri čemer gre za poenotenje izrazov z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Na predlog zakona je bilo vloženih pet amandmajev. Besedilo, vključno s predlaganimi amandmaji, je bilo 9. marca obravnavano na seji Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je besedilo sprejel brez pripomb. Spoštovani, na podlagi prve in tretje alineje prvega ostavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora je predlagano sprejetje zakona po skrajšanjem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitev obstoječega Zakona o varnosti v železniškem prometu. Hvala za pozornost.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 Hvala za dano besedo. Cenjeni državni sekretar, kolegice in kolegi! Povzetek poročila k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič pojasnil, da predlog sprememb in dopolnitev zajema manjše nujne popravke zakona, ki so posledica sprememb na področju varnosti železniškega prometa od leta 2018 do danes. V tem času je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, ki določa, da se naloge subjektov razširijo na vsa železniška vozila. Agencija EU za železnice, ki je v letu izvedla nadzorno delo Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, je predlagala nekaj manjših izboljšav z namenom, da se natančneje določi postopek in evidence, ki pa jih je potrebno opredeliti v Zakonu o varnosti v železniškem prometu. Predvsem gre za vsebino in vodenje registra centrov usposabljanja, preverjanja, ocenjevalcev, kar je direktno povezano z usposabljanjem strojevodij. Pomembna dopolnitev zakona se nanaša na možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih objektov, pri čemer gre v glavnem za kolesarske steze, servisne ceste in dostopne poti v progovni pas. Gre za izjemoma dopusten poseg na mestih, kjer drugačna usmeritev v prostor ni možna zaradi geografskih in drugih ovir v prostoru, pri čemer pa morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varno odvijane tako železniškega kot cestnega prometa. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Irena Rus je pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba k predlogu zakona pripravila pisno mnenje in podala nekatere pripombe, ki so ustrezno upoštevane z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državni svetnik Bojan Režun je poudaril, da komisija podpira predstavljene zakonske rešitve in z vidika razvojnih priložnosti občin še posebej pozdravlja možnost gradnje neželezniške infrastrukture ob progovnem pasu. Predlagana rešitev omogoča hitrejšo prenovo pomembne infrastrukture v smeri širitve infrastrukture za kolesarjenje

Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi, vsem prav lep dober dan! Lani je evropska agencija za varnost v železniškem prometu v okviru nadzora nad delom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ugotovila določene pomanjkljivosti pri prenosu četrtega železniškega svežnja zakonodaje. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu z bolj natančno opredelitvijo izvajanja nekaterih postopkov na Javni agenciji za železniški promet te pomanjkljivosti odpravlja. Tako se natančneje opredeljuje vsebina in način vodenja registra centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev ter postopek preverjanja in dodeljevanja uporabnih dovoljenj za vozna sredstva. Prav tako se zakon usklajuje z izvedbeno uredbo Komisije Evropske unije z dne 16. 5. 2019, ki določa širitev nalog subjektov za vzdrževanje tirnih vozil, in sicer s tovornih vagonov na vsa vozila. Na novo pa se ureja dodatna obveznost poročanja upravljavca varnostnemu organu in pristojnemu inšpektoratu v primeru incidentov, saj morebiti ponavljajoči se incidenti lahko ogrožajo varnost v železniškem prometu. V Novi Sloveniji nas še posebej veseli, da zakon prinaša tudi nekatere rešitve v zvezi s sedanjimi težavami umeščanja neželezniške infrastrukture v prostor ob progovnem pasu zaradi bodisi prostorske stiske bodisi drugih geografskih ovir. Tu gre v prvi vrsti za umeščanje kolesarskih poti. S predlogom zakona se vsekakor širi nabor neželezniških objektov, ki jih bo odslej možno izjemoma graditi v progovnem pasu, pri čemer pa bo moral investitor pridobiti soglasje in pogoje upravljavca javne železniške infrastrukture zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Če bo šlo za objekte, ki bi lahko ogrožali prometno varnost, pa bo treba preveriti tudi vpliv tovrstnih objektov z vidika varnosti cestnega prometa. Predlagane zakonske rešitve so torej še kako pomembne za razvoj kolesarske infrastrukture, ki je na posameznih območjih predvsem zaradi geografskih danosti in omejitev ni možno prostorsko omejiti. Za tovrstne rešitve so se še posebej zavzemale občine, ki so bile dokaj neuspešne pri umeščanju kolesarskih odcepov ob železniško infrastrukturo. Zaradi lažjega umeščanja v prostor se predlaga skrajšanje najmanjše dovoljene razdalje med osjo skrajnega tira in najbližjo točko ceste, ki je v naselju lahko manjša od šest metrov oziroma osem metrov zunaj naselja, pri čemer pa je treba predhodno pridobiti soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture. V Novi Sloveniji podpiramo zakonske rešitve predvsem z vidika razvojnih priložnosti občin, saj omogočajo možnost gradnje neželezniške infrastrukture ob progovnem pasu. Ker predlagane rešitve v zakonu omogočajo hitrejšo prenovo prometne infrastrukture v smeri širitve infrastrukture za kolesarjenje in hojo s ciljem trajnostne mobilnosti, bomo poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov ta zakon podprli. Hvala lepa.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu naslavlja določene pomanjkljivosti v zakonodaji, ki jih je evropska agencija za varnost v železniškem prometu ugotovila v okviru nadzora nad delom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. Tako se natančneje opredeljujejo vsebina in način vodenja registrov centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev ter postopek preverjanja in dodeljevanja uporabnih dovoljenj za vozna sredstva. Zakon se usklajuje z uredbo Komisije, in sicer se določa, da morajo biti določeni subjekti za vzdrževanje tudi za druga vozila in ne le za tovorne vagone. Predlog zakona vsebuje tudi rešitev, ki širi nabor neželezniške infrastrukture, ki jo bo odslej izjemoma možno graditi v progovnem pasu. Takšni posegi bodo izjemoma dopustni, investitor bo namreč predhodno moral pridobiti soglasje in pogoje upravljavca javne železniške infrastrukture. Takšna sprememba je potrebna, saj v nasprotnem primeru nekaterih objektov sploh ne bi bilo možno umestiti. Kot izhaja iz predlaganih rešitev, bo ob tem poskrbljeno za varnost. Investitor in upravljavec bosta pred takšnim posegom primorana pridobiti poročilo o preveritvi varnosti prometa, ki ga bo izvedel presojevalec varnosti cest. Za takšne rešitve so se zavzemale tudi nekatere slovenske občine, ki so se soočale s prostorskimi in geografskimi omejitvami predvsem pri umeščanju kolesarskih odsekov. Poleg tega se zmanjšuje tudi najmanjša dovoljena razdalja med osjo skrajnega tira in najbližjo točko ceste v naselju z osmih metrov na šest metrov. Poudarjeno je, da gre za izjemo, za katero bo prav tako potrebno predhodno soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture. S takšno rešitvijo se zasleduje cilj lažjega umeščanja v prostor, kar sicer v SAB pozdravljamo, obenem pa opozarjamo, da mora biti pri takih posegih varnost na prvem mestu in da mora biti za varnost udeležencev v prometu poskrbljeno v največji možni meri. V SAB se zavedamo, da so železnice pomemben del prometnega sistema, in vseskozi podpiramo razvoj železniške infrastrukture, kar smo v preteklosti nedvomno že dokazali.

vendar je za nas varnost vedno na prvem mestu. Zato se bomo v prihodnje še naprej zavzemali za razvoj in napredek pri posodabljanju železnic in železniške infrastrukture, ampak seveda ob strogem upoštevanju vseh varnostnih standardov. Poslanski skupini SAB predlaganim rešitvam ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Obstoječi Zakon o varnosti v železniškem prometu, ki predstavlja temeljni akt za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, je bil kot povsem nov zakon sprejet leta 2018. Predlog novele zakona, ki ga imamo na mizi, pa vsebuje spremembe in dopolnitve, ki večinoma ne uvajajo novih rešitev, izboljšuje pa nekatere že obstoječe. V noveli je predvidena samo ena povsem nova rešitev, ki se nanaša na izjeme pri umeščanju neželezniških infrastrukturnih objektov v progovnem pasu javne železniške infrastrukture, in sicer tako, da predpisuje posebne pogoje, ki jih morata izpolnjevati investitor in upravljavec teh neželezniških objektov. Predlog novele zajema manjše nujne popravke zakona kot posledica sprememb, ki so se zgodile na področju varnosti železniškega prometa leta 2018 pa vse do danes. Naj spomnim, da je bila v tem času sprejeta Izvedbena uredba Komisije o določitvi podrobnih določb izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, ki določa, da se naloge subjektov razširijo na vsa železniška vozila, pred tem so bili zajeti le tovorni vagoni. Agencija EU za železnice je v letu 2019 izvedla nadzor nad delom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. Predlagala je nekaj manjših izboljšav z namenom natančnejše določitve postopkov in evidenc, ki pa jih je treba opredeliti v Zakonu o varnosti v železniškem prometu. Predlogi izboljšav so se nanašali predvsem na vsebino in vodenje registra centrov usposabljanja, preverjanja in ocenjevalcev, kar je direktno povezano z usposabljanjem strojevodij. Pomembna dopolnitev zakona se nanašana na možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih objektov, pri čemer gre v glavnem za kolesarske steze, servisne ceste in dostopne poti v progovni pas. Gre za izjemoma dopusten poseg na mestih, kjer drugačna umestitev v prostor ni možna zaradi geografskih in drugih ovir v prostoru, pri čemer pa morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varno odvijanje tako železniškega kot cestnega prometa.

Po mnenju Poslanske skupine Desus gre pri predlogu novele v prvi vrsti za izboljšanje področja varnosti, prav tako tudi za pomembne razvojne priložnosti, ki so povezane z gradnjo neželezniške infrastrukture ob progovnem pasu. sprejetjem novele bo po našem mnenju omogočena tudi hitrejša prenova prometne infrastrukture v smeri širitve infrastrukture za kolesarjenje in hojo. V Poslanski skupini Desus predlog novele zakona podpiramo. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **DUŠAN

Zakonje s strani Evropske unije nam tudi določa, da mora imeti strojevodja pri sebi dovoljenje za strojevodjo ves čas opravljanja dela in tudi spričevalo oziroma overjeno kopijo spričevala. Pred seboj imamo manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter uskladitve z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter spremembe, ki so potrebne na podlagi nadzora Agencije Evropske unije za železnice nad Javno agencijo za železniški promet. Pri tem je tudi upoštevano načelo skladnosti notranje zakonodaje z zakonodajo Evropske unije, kjer se odpravljajo očitki iz uradnega opomina Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb. Pomembna novost je, da se določi subjekt za vzdrževanje tirnega vozila, kar je tudi naloga lastnika voznega sredstva, ter vpis subjekta v register vozil. Na ta način morajo imeti vozila določen subjekt za vzdrževanje od 16. julija 2020 dalje. V Slovenski nacionalni stranki se nam zdi relevantno, da se dodaja obveznost varnostnemu organu, da sporočijo tudi o incidentih v železniškem prometu. Pri tem se absolutno strinjamo, da morajo upravljavec in prevozniki nemudoma obvestiti inšpektorat, pristojen za železniški promet, in varnostni organ o nesrečah in incidentih. Slednjega je nasploh tudi v sedanji nič kaj rožnati epidemiološki situaciji bilo kar veliko, saj nekateri posamezniki delajo samomor in skočijo pod vlak, drugi, predvsem mladina, so nepazljivi, saj brezglavo delajo selfije na železniških tirih. Nekateri peš oziroma s kolesom prečkajo nedovoljene prehode za vlak. Veliko je tudi primerov, ko se voznikom mudi in ne upoštevajo prometne signalizacije ter zapeljejo mimo spuščene rampe na nivojskem prehodu in podobne reči. Predvidena je zgolj ena nova rešitev, kjer se širi nabor objektov, ki se lahko izjemoma gradijo v progovnem pasu. Pri tem je zelo pomembno, da se upošteva varnost kolesarjev in drugih udeležencev v prometu ter da se zagotovi varnostne ukrepe s postavitvijo varovalne ograje. Ravno zaradi varnosti vseh udeležencev v prometu je opredeljen tudi dodatni pogoj za poseg v progovni pas, kjer morata investitor in upravljavec ceste prej pridobiti poročilo o preveritvi varnosti prometa, ki ga izda presojevalec varnosti cest. Možna bo tudi ustanovitev stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi, ki bo doprinesla k olajšanju umeščanja objektov v prostor. Občine bodo na ta način lažje in hitreje sledile svojim razvojnim potrebam, obnovam ter rekonstrukcijam obstoječih objektov. Nismo najbolj naklonjeni temu, da se zmanjša najmanjša dovoljena razdalja med osjo skrajnega tira in najbližjo točko ceste v naselju z osmih na šest metrov, sicer ob predhodnem soglasju upravljavca železniške infrastrukture. Je že res, da imamo veliko prostorskih in geografskih omejitev, pa vendarle ima voznik slab občutek, če se vozi po neki ozki cesti blizu železnice. Register ocenjevalcev je po prvotnem predlogu poleg ostalih podatkov zajemal tudi elektronski naslov in telefonsko številko ocenjevalca, kar je bilo malce sporno, na kar je opozorila tudi ZPS Državnega zbora. Koalicija je to ustrezno popravila z amandmajem. V Slovenski nacionalni stranki se nam zdi na mestu, da se med sestavne dele javne železniške infrastrukture vključuje tudi protihrupna ograja, kjer gre trasa železnice čez mesta

Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani državni sekretar, poslanke, poslanci! Vlada Republike Slovenije je predlagala Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, s katerimi se bo uskladilo zakon z Izvedbeno uredbo Komisije EU 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredbe komisije, ki določa širitev nalog subjektov za vzdrževanje tirnih vozil na vsa vozila in ne le tovorne vagone, kot je bilo Poglavitni cilj predloga zakona je podrobnejša določitev nekaterih postopkov v zvezi z dovoljenji za vozna sredstva, certificiranjem subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in vodenjem registra centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev, ki jih izvaja varnostni organ. V skladu z ugotovitvami evropske agencije za železniški promet pri nadzoru nad našo agencijo za železniški promet je bilo ugotovljeno, da je treba natančneje predpisati izvajanje nekaterih postopkov, ki jih izvaja AŽP. Predlog zakona natančneje opredeljuje naloge nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za subjekte, ki jih mora izvajati organ, ki je za njih vodil postopek certificiranja. Predlagana sprememba v zvezi s postopkom poskusnega obratovanja tirnih vozil natančneje opredeljuje postopek, ki ga vodi AŽP. Navedene spremembe so nujne za izvedbo nadaljnjih postopkov in jih v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo. Naslednje področje je umeščanje neželezniške infrastrukture v prostor, ki se izjemoma lahko umesti v progovni pas. Po našem mnenju predlagana sprememba rešuje večji problem umeščanja v prostor v geografsko oziroma prostorsko omejenih pogojih. Pri umeščanju neželezniških infrastrukturnih objektov v prostor se pojavljajo težave na območjih, kjer zaradi prostorske stiske in geografskih omejitev ni možno namestiti objektov brez posega v območje progovnega pasu. Za ureditev te problematike je treba zakonsko predpisati pogoje za zagotovitev predpisane varnosti v železniškem in cestnem prometu za takšne umestitve, ki se lahko izvedejo izjemoma. S predlogom zakona se določa izjema glede možne umestitve neželezniške infrastrukture ob progovni pas, s katero se rešuje problematika investitorjev na področjih s prostorskimi in geografskimi omejitvami. Z določitvijo možne izjeme ob izpolnjevanju varnostnih pogojev s področja železniškega in cestnega prometa bo izjemoma omogočen poseg v progovni pas javne železniške infrastrukture s predpisanimi posebnimi pogoji, se morata dogovoriti investitor in upravljavec teh objektov, to je SŽ – infrastruktura, zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Doslej so se pojavljale težave pri umeščanju take infrastrukture v progovni pas. Z novim zakonom končno prihajajo rešitve za umeščanje tudi pomembnih trajnostno mobilnih projektov v javno korist v ta prostor. Veseli nas, da predlog zakona prinaša nekatere rešitve v zvezi z dosedanjimi težavami umeščanja neželezniške infrastrukture, na primer kolesarskih in rekreativnih poti, parkirišč, cest in tako naprej, v prostor ob progovnem pasu. Občine so si dolgo prizadevale za take rešitve, vendar niso bile uslišane. Ta vlada jim je kot že dostikrat doslej prisluhnila. Predlagane rešitve s tem zakonom zaradi lažjega umeščanja infrastrukturnih projektov ob progovni prostor, predvsem tudi z vidika razvoja trajnostne mobilnosti, omogočajo tudi hitrejšo novogradnjo ali prenovo prometne infrastrukture. Zato bomo predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti v železniškem prometu v korist tudi lokalnih skupnosti v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v celoti in z veseljem podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Spoštovani predsednik, kolegice, kolegi! Verjetno se vsi spomnimo iztirjenja tovornega vlaka na progi med Koprom in Ljubljano, ko je prišlo do izteka kerozina iz enega od tovornih vagonov. Da do tovrstnih dogodkov ne bi prihajalo tudi v prihodnje, je današnja novela, ki naslavlja področja, katerih cilj je doseganje visokega nivoja varnosti v železniškem prometu, po mnenju Poslanske skupine LMŠ Dolžnost predlagateljev področne zakonodaje je, da so predpisi jasni in uresničljivi ter da sledijo sodobnim smernicam in predpisom za zagotavljanje interoperabilnosti z varnostnimi sistemi železniških omrežij v preostalih članicah Evropske unije. Vsled tega se s predlagano novelo zakona implementira evropska uredba o določitvi sistema za izdajanje spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil v železniškem prometu. skladu z veljavno zakonodajo se slednja izdaja zgolj subjektom, ki vzdržujejo tovorne vagone, z implementacijo predmetne uredbe pa se ta obveznost razširi na vse subjekte ne glede na vrsto vzdrževanih železniških vozil. Prav tako se vzpostavlja sistem varnega upravljanja, ki ga potrdi upravljavec železniške infrastrukture in je sestavni del varnostnega spričevala, torej dokazila, da dejavnost prevoznika sledi vsem zahtevam za zagotavljanje varnosti prevozov na železniškem omrežju. Predlagana novela zakona vnaša dodatno zahtevo, in sicer mora izvajalec prevozov vse morebitne spremembe potrjenega sistema varnega upravljanja predložiti v pregled in potrditev varnostnemu organu, to je Javni agenciji za železniški promet. V tretjem delu predlagana novela širi nabor dovoljenih posegov znotraj progovnega pasu še na gradnjo javnih in nekategoriziranih cest, kolesarskih povezav, servisnih prometnih površin ter servisnih dostopnih poti do železniške proge. Na podlagi predlagane spremembe, ki bo omogočila gradnjo kolesarskih povezav tudi znotraj progovnih pasov ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov pristojnih državnih inštitucij, bodo tako lokalne skupnosti kot tudi država lažje oblikovale trajnostno naravnane prometne strategije, ki so eden od ključnih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. V LMŠ bomo predlagano novelo podprli. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.

poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavcem! Nedolgo nazaj je bilo ob nadzoru nad izvajanjem dela Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, ki jo je izvedla evropska agencija, ugotovljeno, da je potrebno natančneje predpisati izvajanje nekaterih postopkov, ki jih izvaja omenjena agencija. In sicer je potrebno podrobneje opredeliti vsebino in način vodenja registra centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev ter postopek preverjanja in dodeljevanja uporabnih dovoljenj za vozna sredstva.Omenjena ugotovitev je glavni razlog, da je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu, poleg tega pa se vsebina zakona usklajuje tudi z izvedbeno uredbo komisije Evropske unije. Ministrstvo kot poglavitni cilj navaja podrobnejše določitve nekaterih postopkov v zvezi z dovoljenji za vozna sredstva, certificiranjem subjektov, zadolženih za vzdrževanje in vodenje registra centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev, ki jih izvaja varnostni organ v skladu z ugotovitvami ERA pri nadzoru nad prej omenjeno agencijo. V sklopu tega zakonskega predloga pozdravljamo rešitev, ki govori o tem, da bo mogoča izjema glede možne umestitve neželezniške infrastrukture v progovni pas, s katero bi rešili problematiko investitorjev na področjih s prostorskimi in geografskimi omejitvami. V Sloveniji imamo ogromno območij, kjer je v prostor zelo težko umeščati različne oblike infrastrukture, od cest pa vse do kolesarskih in sprehajalnih poti. S predlaganimi rešitvami se bo nabor neželezniških objektov, ki jih bo odslej možno izjemoma graditi v progovnem pasu, razširil, kar pomeni, da se bo razvoj kolesarskih in sprehajalnih poti občutno pospešil. Ne nazadnje so se za takšno rešitev že dalj časa zavzemale občine, ki so imele prej težave pri umeščanju v prostor. Tudi zato bomo Socialni demokrati zakonski predlog podprli. Hvala. Hvala lepa. Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MATEJA Spoštovani! Danes odločamo o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu, ki ureja področje umeščanja neželezniških infrastrukturnih objektov ter podrobneje opredeljuje naloge nadzora nad izpolnjevanjem pogoja certificiranih subjektov in centrov usposabljanja ocenjevalcev. S predlaganimi rešitvami se v prakso prenašajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve, ki so med drugim skladne z izvedbeno uredbo Evropske komisije. Uredba namreč določa jasnejša pravila o delovanju sistema subjektov, ki so zadolženi za vzdrževanje vozil. V Poslanski skupini Stranke modernega centra podpiramo predlagane spremembe Zakona o varnosti v železniškem prometu. Menimo namreč, da bodo prav vse te spremembe prispevale k varnosti javnega prometa. Po drugi strani pa optimizirajo možnost koriščenja že obstoječih infrastrukturnih potencialov. Podpiramo torej, da se obstoječi zakon uskladi z uredbo komisije Evropske unije, ki v naš sistem prinaša jasnejša določila glede certificiranja, upravljanja in nadzora nad sistemskim delovanjem v železniškem prometu. Zdi se nam ključnega pomena, da pri tako pomembnih vprašanjih, kot je vprašanje varnosti v železniškem prometu, sledimo najnovejšim varnostnim trendom in smernicam. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za to, da se bodo kritične točke v železniškem prometu odpravljale, saj je varna izvedba javnega prometa za državo izrednega pomena. V zakonskih rešitvah, vezanih na gradnjo neželezniške infrastrukture ob progovnem pasu, pa vidimo predvsem veliko razvojno priložnost, saj omogočajo širitev infrastrukture za kolesarjenje in hojo ter s tem krepijo načelo trajnostne mobilnosti. Hkrati pa se rešuje tudi problematika razvoja infrastrukture na področjih s prostorskimi in geografskimi omejitvami, ki jih v Sloveniji zaradi razgibane pokrajine ne manjka. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo mnenja, da mora Slovenija v skladu z vsemi varnostnimi priporočili uveljaviti sleherno priložnost za optimizacijo svoje infrastrukture. Prav tako verjamemo, da so infrastrukturni projekti v obliki sprehajalnih poti in kolesarskih stez izrednega pomena, pomemben del slovenskih mest, kar potrjujejo tudi številni projekti, ki so že bili izvedeni v skladu s konceptom trajnostne mobilnosti. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra novelo Zakona o varnosti v železniškem prometu z veseljem podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. hvala. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu prinaša rešitve, ki določila obstoječega zakona usklajujejo z uredbo EU in z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Tako med drugim sprememba prinaša podrobnejša določila v zvezi z registrom tirnih vozil, certificiranjem subjektov, ki so zadolženi za vzdrževanje in vodenje registra, centrov usposabljanja, centrov preverjanja in ocenjevalcev. Spremembe, ki so pred nami, sledijo tudi nekaterim ugotovitvam Agencije EU za železnice, ki jih je ta podala pri nadzoru nad delom Javne agencije za železniški promet. Ugotovitve so se nanašale na že omenjeno vodenje registra centrov usposabljanja in preverjanja ter na postopek preverjanja in dodeljevanja uporabnih dovoljenj za vozna sredstva. Uredba EU določa, da morajo imeti tirna vozila določen subjekt vzdrževanja, kar je bilo do zdaj določeno samo za tovorne vagone, izbira vzdrževalcev je naloga lastnika voznega sredstva, ki mora tudi poskrbeti za njegov vpis v register vozil.

Gre za izjemoma dopustne posege pod opredeljenimi pogoji. S tem se v večini rešujejo aktualni obstoječi problemi zlasti v primerih ozkih dolin, kjer je pogosto prostora zelo malo in objektov, v tem primeru gre predvsem za ceste, ni možno umestiti brez tega, da bi se poseglo v območje progovnega pasu. Ob geografskih danostih so tu še nekatere prostorske rešitve iz preteklosti. Zakon tako uvaja izjemo, ko predpiše minimalno varnostno razdaljo šest metrov znotraj in osem metrov zunaj naselja. S tem se ohranja in skrbi za varnost tako v železniškem kakor v cestnem prometu. Razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto mora namreč omogočati, da se lahko varno postavijo vse naprave, ki so nujne tako v železniškem kot v cestnem prometu. Določila so torej pomembna predvsem v primerih povezovalnih cest, ki so bile zgrajene kot nadomestne zaradi okrnitve nezavarovanih nivojskih prehodov, servisnih dostopnih poti, cest do železniške proge in kolesarskih povezav. Odslej bosta morala investitor in upravljavec ceste pri načrtovanju posegov predhodno pridobiti poročilo o preveritvi varnosti prometa, nato pa še projektne pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture. V Levici spremembam zakona ne nasprotujemo.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **20. TOČKO DNEVNEGA REDA, ne zmanjka dela tudi komisiji za parlamentarno preiskavo, ugotavljanje dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Predlog za razširitev parlamentarne preiskave je zboru predložila preiskovalna komisija. Besedo dajem predsedniku preiskovalne komisije Robertu Pavšiču za dopolnilno obrazložitev. Spoštovane in spoštovani, dober dan! Pred aktualnim zaostrovanjem ukrepov, ki smo mu ravno priča, proti epidemiji sta tako vladna politika kot tudi stroka priznali eksperimentiranje med oziroma prepozno ukrepanje pred drugim valom. Posledice zdaj nosimo vsi. Končno smo dobili priznanje vsi, ki smo sumili, da ni šlo vse tako, kot bi moralo iti, ključni pa sta dve besedi – prepozno in eksperimentiranje. Zato je nadvse pomembno preteklost raziskati, ne le za ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti, ampak predvsem zato, da se takšno stihijsko ukrepanje več ne bi ponovilo. V Državnem zboru trenutno potekata dve parlamentarni preiskavi za ugotavljanje politične odgovornosti o ukrepih za obvladovanje epidemije v Sloveniji, preiskovalna komisija za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov in parlamentarna preiskava, ki se fokusira na nakupe zaščitne ter medicinske opreme. Slednja dobiva epilog. Računsko sodišče je izdalo poročilo, ki je lahko učinkovita podlaga za hitro delo preiskovalne komisije. Pri obvladovanju epidemije pa je potrebno predmet raziskave razširiti, saj vladno upravljanje z epidemijo še zdaleč ni zaključeno. Tako smo v samo nekaj mesecih spremljali različne afere, ki upravičeno povzročajo pomisleke. Spomnimo se samo nabave hitrih testov, nabave oziroma nenabave cepiv, izbire distributerja cepiv. Vse, kar je v javnosti povzročilo dvom, je potrebno preiskati, kar pa je trenutno v okviru te komisije nemogoče. Z odreditvijo parlamentarne preiskave je namreč preiskovalna komisija trenutno omejena na presečni datum 27. oktober 2020, pri čemer pa se cela vrsta ukrepov po tem datumu še vedno spreminja, aplicira in realizira. Sumi oziroma pomisleki v skladu z nameni in predmetom parlamentarne preiskave pa še vedno ostajajo enaki ali pa se celo bolj intenzivno materializirajo. Skladno z določbo 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi smo na seji komisije soglasno sprejeli sklep, da Državnemu zboru predlagamo, da odrejeno parlamentarno preiskavo dopolni, s čimer se strija tudi predlagatelj. Zakaj je potrebna širitev? Do zdaj kakršnakoli temeljita celostna strokovna analiza nastalega stanja in analiza stanja upravljanja epidemije v Sloveniji še ne obstaja. Preiskovalna komisija je sicer seznanjena s statističnimi modeli COVID-19 sledilnika, ugotovitvami Inštituta Jožef Stefan in strokovnim člankom IBMI, torej Inštituta za biostatiko in medicinsko informatiko, z naslovom Od zgodbe o uspehu do katastrofe: kaj se lahko iz tega naučimo, vendar gre v vseh primerih za matematično statistično analizo, ki pa zahteva za objektivno pojasnjevanje vseh okoliščin ukrepov v smislu potencialne politične odgovornosti še temeljit epidemiološki vpogled z neposrednimi posledicami. Zato smo na komisiji sprejeli sklep, da imenujemo sodnega izvedenca s področja medicine in podpodročja epidemiologije. Glede na to, da se razvoj tako epidemije covida-19 kot upravljanja z vsemi aspekti epidemije nadaljuje tudi po 27. oktobru 2020, je za ustvarjanje čim bolj celostne analize potrebna časovna širitev preiskave, ki bo zajela ukrepanje tudi po tem datumu. Preiskovalna komisija je do zdaj zbrala večjo količino dokumentacije, ki jo še preučujem in skozi katero se je sprožilo več vprašanj. Ta je izražena skozi celotno obdobje preiskave, nadaljuje pa se spet tudi prek sprejetega presečnega datuma. Pri tem gre za različne indice in sume, ki jih je potrebno preiskati tudi v luči političnega upravljanja strokovnih vprašanj. Da bi preiskovalna komisija lahko celovito uresničila vsebinski obseg preiskave, kar je med primarnimi preiskovalnimi nalogami tudi evalvacija sprejetih in izvedenih ukrepov predvsem z vidika njihove ustreznosti in učinkovitosti, je potrebno opredeliti daljši časovni okvir, predvsem zaradi kontinuitete med že sprejetim časovnim okvirom in nadaljevanjem epidemiološkega stanja v Sloveniji. Gre za neposredno povezavo med ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je potrebno bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost porabe javnofinančnih sredstev in drugih posledic ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MARKO Spoštovani predsednik, spoštovani prisotni! Namen opozicijske parlamentarne preiskave je pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ugotoviti dejansko stanje in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni covid-19. Preiskovalna komisija Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga širitev obsega v okviru časovne pristojnosti preiskave, saj vladno upravljanje z epidemijo še zdaleč ni zaključeno. Epidemija je prav tako še vedno razglašena za območje celotne države najmanj do 18. aprila 2021. Z odreditvijo parlamentarne preiskave je namreč preiskovalna komisija trenutno omejena na presečni datum 27. oktober 2020, pri čemer pa se velika količina ukrepov po tem datumu še vedno spreminja, aplicira in realizira. Sumi oziroma pomisleki v skladu z nameni in predmetom parlamentarne preiskave še vedno ostajajo enaki. V poslanski skupini akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave podpiramo. Verjamemo, da bi preiskovalna komisija lahko celovito uresničila obseg vsebinske preiskave, kjer je med primarnimi preiskovalnimi nalogami tudi evalvacija sprejetih in izvedenih ukrepov. Predvsem z vidika njihove ustreznosti in učinkovitosti je potrebno opredeliti daljši časovni okvir predvsem zaradi kontinuitete med že sprejetim časovnim okvirom in nadaljevanjem epidemiološkega stanja v Sloveniji. Gre za neposredno povezavo med ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je potrebno bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost porabe javnofinančnih sredstev in drugih posledic ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. Tudi sam sem že večkrat poudaril, da je koalicija zlorabila epidemijo, na račun katere so določeni posamezniki nenadzorovano zapravljali javna sredstva, in kot sem že dejal v preteklosti, je v kriznih časih potrebno varčevati, ne pa zapravljati davkoplačevalskega denarja. Zato je potrebno razširiti obseg preiskovalne komisije, kjer se bodo raziskali vsi vidiki pri nakupih zaščitne opreme aktualne vlade. V Poslanski skupni SAB stojimo za tem, da je v primeru ugotovljenih kršitev treba kršilce poklicati na odgovornost. Zapravljenega denarja ne bomo dobili nazaj, sedaj lahko le ugotavljamo, ali so bila sredstva porabljena transparentno in gospodarno. Stvarem je treba pač priti do dna in naj posamezniki za svoja dejanja, če bodo kršitve ugotovljene, tudi odgovarjajo. Kajti z denarjem davkoplačevalcev je treba v vsakem trenutku ravnati pregledno, učinkovito, skrbno in v duhu dobrega gospodarja.

besedo, predsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! »Ta situacija nas je pričakala sorazmerno nepripravljene.« Tako je stanje ob začetku silovitega drugega vala epidemije jeseni lani opisala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant in tako v enem samem kratkem stavku potrdila tisto, na kar smo ves čas opozarjali v opoziciji. Približno ob istem času je takratni uradni, poudarjam uradni, vladni govorec Jelko Kacin na nacionalni televiziji povedal, da so nekateri čez poletje hibernirali, torej nekateri niso opravili nalog, ki so jim bile zaupane. Pa so šle te besede relativno mirno mimo, čeprav bi ob taki ugotovitvi seveda morali na Vladi odgovornim za spopad z epidemijo zazvoniti vsi alarmi. Pa niso. Zato je delo te preiskovalne komisije tako pomembno – da ta komisija ugotovi politično odgovornost funkcionarjev te vlade za neučinkovit spopad z epidemijo. Ker ta vlada sama po sebi tako ali tako ne prevzema odgovornosti za ničesar. Dosedanje izkušnje kažejo, da cela vrsta ukrepov, kot so zapiranje regij in občin, zaprtje trgovin, šol, policijska ura, ni ni dala rezultatov. Šlo je bolj ali manj za politično kalkuliranje in predvsem, predvsem je šlo za iskanje krivcev za neuspehe. Predvsem pri ljudeh. Ta vlada je tako ves čas epidemije poglabljala negotovost in strah pri državljanih, tudi zato ker glede pandemije covida-19 ni imela dobrih

da smo bili doslej med najslabšimi državami na svetu v boju proti pandemiji covida-19 kljub izjemni požrtvovalnosti zdravstvenega in drugega To stanje ne čudi, saj je vse pomembne odločitve slej ko prej sprejemal kar predsednik Vlade, pogosto mimo mnenj nekdanjega ministra za zdravje in same stroke. Takšno je bilo stanje v drugem valu epidemije, ki se je zdaj prevesil v tretji val. Preiskava, ki je pred nami, je še kako pomembna, da ugotovimo, zakaj politika pri boju s koronavirusom ni upoštevala epidemiološke stroke. Zakaj se ni ustrezno pripravilo zdravstvenega sistema na drugi val? Zakaj vse je bil doslej uporabljen denar za boj proti epidemiji in blažitev posledic ter ali res ne bi mogel biti uporabljen bolj ciljano, bolj smotrno? Zakaj poroštvena in likvidnostna shema za pomoč gospodarstvu ne delujeta? Kako in zakaj niso bili ustrezno upoštevani predlogi socialnih partnerjev, ko smo priča razpadu socialnega dialoga? Komu se je pomagalo in zakaj se komu ni? ni? Zakaj scenariji posameznih faz boja proti virusu niso bili usklajeni in so se sprejemali stihijsko, čez noč? Danes je to očitno. In očitno je, da je v drugem valu te epidemije vladi Janeza Janše boj proti koronavirusu spodletel. spodletel. Vse več je vprašanj, veliko več kot javno dostopnih odgovorov. Zato je parlamentarna preiskava še toliko nujnejša in še kako nujno jo je razširiti časovno in vsebinsko. Vstopili smo namreč v tretji val epidemije, pa še drugi ni končan. Ostajajo pa vprašanja na prehodu iz drugega v tretji val, na primer vprašanja v zvezi s hitrim testiranjem, vprašljiva kakovost testov, izvedba testiranja. Ali je verjeti strokovnim mnenjem Vlade, da je hitro testiranje pomembno zamejilo epidemijo? Kdaj so bili v Sloveniji na voljo hitri antigenski testi? Zakaj smo jih začeli uporabljati šele pol leta po tistem, ko so bili praktično na voljo? Od lanske jeseni vlada zmeda okoli hitrih testov. Zato ugotavljanje tudi politične odgovornosti. In da bo mera polna, je še hujša in mnogo bolj usodna zmeda s cepljenjem. Že sam začetek organizacije cepljenja, kam naj se ljudje prijavijo, ali na državni portal ali k osebnim zdravnikom. In na koncu so lahko tisti, ki so se množično prijavljali na državni portal, ugotovili, da praktično sploh niso prijavljeni za cepljenje, ker se je vmes ne vem kolikokrat spremenil režim, da na koncu velja tisto, za kar smo vedeli že na začetku, da bo najbolj smiselno da bo najbolj smiselno – da se ljudje za cepljenje prijavljajo pri svojem osebnem zdravniku. Štirikrat smo oziroma je ta vlada doslej spremenila samo strategijo cepljenja, najbrž ne zadnjič, in seveda bo ta preiskovalna komisija morala ugotavljati tudi politično odgovornost v zvezi z vprašanjem, kaj se je dogajalo z naročanjem cepiv. Ali je Slovenija zaradi malomarnosti odgovornih res ostala brez skoraj milijona odmerkov cepiv? Ali je to zaradi malomarnosti ali zaradi zakalkuliranja, ne vemo, ampak zgodilo se je, da je Slovenija ostala brez milijona doz teh cepiv. Kdo je za to odgovoren? Politično odgovornost v zvezi s tem bo vsekakor treba iskati. Ta preiskovalna komisija bo ugotavljala to politično odgovornost, zato je v tem trenutku glede na stanje epidemije pomembno, da razširimo njeno delo tako po vsebinski plati kot tudi časovno, saj očitno epidemije še zdaleč ni konec. Tretji val je tukaj. Upamo lahko, da se bomo vsi skupaj s tem tretjim valom spopadli bolj organizirano, kot sta ste Vlada in stroka spopadli z drugim valom, predvsem zato, ker so bila mnenja stroke največkrat preslišana in je šlo bolj ali manj za eksperimentiranje vlade Janeza Janše v boju proti epidemiji. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Dr. Franc Trček bo predstavil stališče Poslanke skupine Socialnih demokratov.

Hvala za besedo. Lep pozdrav maloštevilnim prisotnim! Spoštovani! Epidemija koronavirusa nikakor še ni za nami, smo v tretjem valu in žal nikakor ne zmanjka dela tudi komisiji za parlamentarno preiskavo, ugotavljanje dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter tudi neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin državljank in državljanov. Ker je komisija trenutno zamejena s presečnim datumom odreditve, to je 27. oktober 2020, je njeno pristojnost potrebno podaljšati v sedanji čas. Zakaj? Ker vemo, da se je v času od 27. oktobra lani do danes praktično vsak dan pojavilo kaj novega, vezano na stranpoti nosilcev javnih funkcij pri boju z epidemijo. Najbolj znan je primer zmede in nasprotujočih si trditev glede nabave cepiv, tudi v času, ko je funkcijo ministra za zdravje opravljal predsednik vlade Ivan Janez Janša. Potem je tukaj še izvajanje strategije cepljenja, delo oziroma bolje rečeno nedelo, ki ga opravlja Janšev državni sekretar gospod Kacin. Potem so tukaj še bizarne stranpoti in zmede glede Počivalškovih B2B in drugih potegavščin s prleškimi sendviči na čelu. Predvsem pa nas mora skrbeti odzivanje Vlade in ministrov na slabšanje socialne in ekonomske slike. Kakšno je dejansko stanje na trgu dela? Kaj bo z zaposlitvami in socialnim položajem ljudi? To so resnična vprašanja, o katerih se moramo pogovarjati ob dnevnih informacijah o zapiranju proizvodnje, zlasti v avtomobilskem grozdu. In kdo je odgovoren. Kdo je odgovoren za vso zmedo, napake in tudi zlorabe, ki se pod kritiko epidemije dogajajo s strani nosilcev oblasti? O tem, kolegice in kolegi, se bomo v komisiji še prepričali in bomo preverili. Zakaj je logično, da se razširi časovni obseg preiskave? Ker žal tudi v času tretje vlade Ivana Janeza Janše razlogov za skrb glede zlorabe položajev, oškodovanja javnih financ, napada na neodvisne inštitucije in posega v pravice ter svoboščine nikoli ne zmanjka. Socialni demokrati bomo z željo, da se v bodoče ta neprimerna in sumljiva dejanja prepreči in sankcionira, seveda podprli predmetni predlog za razširitev parlamentarne preiskave. Hvala. Hvala lepa. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica.

pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, ki jo je s sklepom in ustanovitvijo preiskovalne komisije začel naš Državni zbor, je v polnem teku. Spomnimo, da je namen parlamentarne preiskave predvsem pojasniti in razjasniti vsa dejstva ter okoliščine in tudi oceniti dejansko stanje, povezano s pripravo in izvedbo ukrepov za preprečevanje te nalezljive bolezni. Ugotavlja se morebitne nepravilnosti, nestrokovno in nevestno delo in pa morebitne opustitve dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, ki je oziroma bi lahko pripeljala do nesmotrne in neuspešne neuspešne rabe javnih sredstev, predvsem pa, kar je bistveno, posledično daljnosežnih in trdovratnih javnofinančnih, družbenih, zlasti pa zdravstvenih posledic za ljudi v tej državi. Sicer hitro ukrepanje Vlade, ki je bilo zaradi objektivnih razmer prisotnosti epidemije nujno, ni in ne more biti izgovor za nepremišljeno in nesmotrno trošenje javnih sredstev in vprašljivih posledic, ki za tem stojijo. Z odreditvijo parlamentarne preiskave je delo preiskovalne komisije omejeno z obdobjem do 27. oktobra 2020 in od začetka, 13. marca 2020. Glede na to, da se tako razvoj epidemije kot tudi upravljanje z vsemi aspekti te nadaljujeta tudi po 27. marcu 2020, je za ustvarjanje čim bolj celovite, celostne analize potrebna časovna razširitev naše preiskave, ki bo zajemala ukrepe tudi po tem datumu, to je 27. oktobru. Vemo, po tem datumu so se dogajale nabave hitrih testov, naročanje dobav, delitev in dostop do cepiv, delo cepilnih centrov. Vladno upravljanje z epidemijo namreč še zdaleč ni zaključeno in epidemija je še vedno razglašena za celo državo. Še več, ukrepi, ki so bili sprejeti v ključnih vladnih dokumentih za obvladovanje in odpravljanje posledic epidemije pred 27. oktobrom lanskega leta, se še vedno izvajajo, dopolnjujejo in tudi nadgrajujejo. Pred kratkim je javnost pridobila tudi vpogled v revizijo dela na področju ukrepov za preprečevanje in širitev covida strani Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je analiziralo učinkovitost nabave zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa covida. Poročilo Računskega sodišča ugotavlja, da kljub upoštevanju izrednih okoliščin revidiranci, to so Vlada, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za gospodarstvo, obrambno ministrstvo in Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. Neučinkovita ravnanja so se za revidirano obdobje odražala tako pri ocenjevanju potreb po zaščitni opremi in medicinski opremi kot tudi pri postopkih nabav le-te. Primeri neučinkovitega ravnanja so v revizijskem poročilu konkretno izpostavljeni. Hkrati pa se neučinkovita ravnanja, ki so po opozorilih Računskega sodišča tudi formalno sporna, če le spremljamo poročanje medijev o aktualnih ukrepih za blažitev in odpravljanje posledic krize epidemije zdajle, očitno nezadržno nadaljujejo. Zato v Levici soglašamo s predlogom, da se obseg parlamentarne preiskave razširi v predmetu, namenu in obsegu odrejene parlamentarne preiskave, in bomo to tudi podprli. Hvala lepa. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Zdaj pa, spoštovane kolegice, kolegi, je kar nekaj odjav, zato bom naštel nekaj naslednjih razpravljavcev. Prvi bo dr. Franc Trček,

Če bi z dvema besedama opisal to vlado in njeno delo v dobrem letu, pa tudi na osnovi na osnovi tiste »krasne« interpelacije dr. Simonitija, bi lahko rekel: ošabna nesposobnost. Ošabna nesposobnost, to je z dvema besedama opis dela in lika te vlade. Neka knjiga, ki jo bodo mogoče kdaj pisali o 14. slovenski vladi, pa ima že naslov: Vse naše afere. Če se dotaknem samo te zgodbe o nenaročilu cepiva s strani vedeja ministra za zdravje Ivana Janeza Janše. Če greste gledat Kazenski zakonik, imate 258. člen, ki govori o nevestnem delu v službi – do tri leta zapora. Če pri nevestnem delu v službi povzročaš splošno nevarnost, 314. člen KZ – od pet do osem let zapora. Če ste imeli jajca, da ste meni vzeli imuniteto, si jo dajte še sami sebi, tisti poslanci in poslanke, ki podpirate to in takšno vlado, pa tudi kazensko soodgovarjajte s to vlado, 114. člen Ustave. Saj ni tedna, da ne bi bilo neke afere. Janez Janša pravi, ja, kakšen mesec zamujamo s cepljenjem. Čakajte, v Kočevju so se na cepljenje pripravili decembra, naši Mariborčani tudi. Skratka, koliko zamujate? December, januar, februar, marec – štiri ni enako kot ena. Razen če imate neko svojo novo in drugačno matematiko in dejansko štetje. Zdaj bomo šli v lockdown, po letu dni. Včeraj sem delal analizo komentarjev ljudi na medijskih portalih in se jim dejansko meša. Ne bom rekel, da se ne strinjam s stroko, da je verjetno potreben lockdown, ampak veste, tudi način, kako se bo izvedel – spet se zlasti skrbi prej za interese vodstva RKC kot pa šolajočih se. Po letu dni, ko tej vladi, ki je vedno znova kršila odloke, nihče več ne zaupa, po razkritju vseh afer, po razkritju, koliko so si izplačevali covid dodatkov nekateri iz zdravstva – neki zneski, ki si jih velika večina državljank in državljanov niti v pravljicah ne more prikazovati nesposobnimi, ošabno nesposobnimi ljudmi na prepomembnih funkcijah se žal bojim, da ta lockdown ne bo uspešen. Ker če smo se kaj v letu dni naučili – ne le mi, tudi kje drugje – je, da je ukvarjanje z epidemijo in preprečevanje, da nam pandemično zbezlja, uspešno, če je politika v ožjem smislu za vzor pri upoštevanju ukrepov in če je neko medsebojno zaupanje med državljankami in državljani ter tistimi, ki jim je zaupana težka profesija politike, če se jo greš resno. Tu ni mostov, tu ni črvin, tu ni vzporednih vesolj. Tu je, kot bi rekli v nekem pregovoru, ki ima domicil v Srbiji: »Ja drumom, ti šumom,« ali pa obratno.

če ne, bomo pa krivi – kdo že? Potomci klavcev, kot bi rekel nek redni profesor. Toliko o intelektualcih v Sloveniji. Vsekakor je potrebno podaljšanje časa, s katerim se bomo v komisiji ali se bodo kolegi ukvarjali. Če se ne bi dogajalo to razsutje tretje veje oblasti, tudi tistega preiskovalnega dela, če hočete od NPU do policije v celoti, tožilcev

v parlamentu, ki nas šteje 90. Kar je spet neka norišnica sama po sebi in kaže na rabote te ošabno nesposobne vlade, ki pa se seveda ni izvolila sama. Gre tudi za neko politično infantilnost Slovenije, ker se politika v osnovi, ne boste verjeli, ne dogaja niti na Facebooku niti na Twitterju. se mi, da se moramo tu tudi vsi polnoletni državljani in državljanke zamisliti. Kot sem že rekel, Socialni demokrati bomo podprli to prolongacijo. V osnovi bi si pa najbolj želel, da nobena od teh preiskovalk ne bi končala svojega dela, ker bi predhodno bile volitve, da se, po domače povedano, rešimo te za nekatere smrtne nevarnosti, tozadevne ošabne nesposobnosti, ki jo živimo že več kot leto dni. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Vojko Starović, pripravi se Jani Möderndorfer. Hvala za besedo. V svoji razpravi bi se tudi jaz rad dotaknil dimenzije ukrepanja te vlade v času epidemije covida-19, in sicer po res nepotrebnem porastu represije in uporabe represivnih ukrepov. V včerajšnjem nedeljskem Delu dr. Dragan Petrovec, strokovni sodelavec Inštituta za kriminologijo v svojem intervjuju povedal, da je sam s sodelavci tudi raziskal to porast represije. To porast represije, ki je tako značilna za vse Janševa vlade, ki se v zadnjih dveh desetletjih redno pojavlja. Pri tem ugotavlja, da se represija povečuje tako v širino kot v globino. Kaznuje se vse po vrsti, od taksistov do bralcev ustave pred parlamentom, jedcev rogljičev, mimoidočih, ki sploh ne demonstrirajo, otrok, navsezadnje tudi otrok in mladostnikov. Ta represija se širi na vsa področja. Tako se napada tudi recimo ekološka zaščita, naša družbena vzpostavljenost in naravnanost v zaščito narave in okolja. Pred nami je tako menjava Zakona o vodah, kjer se napada ustavno zaščitena pravica državljanov do čiste vode, do čiste pitne vode. Ta je bila neposredno napadena z namero, da se dovoli gradnja nevarnih objektov na vodovarstvenih območjih. To ne ogroža, bodimo jasni, to ne ogroža le narave, živih bitij, tudi ljudi. Poglejmo Anhovo in tako naprej. Vso globino pa kažejo naraščajoče kazni, ki so pri nas že tako izjemno visoke. Policija ima skoraj navodila, da ne opominja več, ampak kaznuje. Ta represija je vedno bolj opazna. Petrovec se ob tem izrazi, da te poteze izgledajo psihopatsko in da se pri podpornikih te vlade kaže shizofrenija. Občasno koalicijske stranke vladajoče koalicije, posamezniki uspejo in povedo, da Vlada dela napake, da je zgrešila, da se ne strinjajo, od skoraj vseh ministrov, razen NSi, vsi so to ugotavljali, ampak kasneje se pa spremenijo. Ali je to strah ali ne vem kaj, potem spremenijo svoje stališče. Mislim, da so tudi pod vplivom represije. Mislim, da je ta predlog za razširitev delovanja preiskovalne komisije primeren, da pogledamo dejansko, kam nas pelje tak način vladanja z represijo, ki ne daje rezultatov. Tako kot mi tu mahajo podporniki te vlade to je pač najboljša vlada, ampak ima najslabše rezultate. Z represijo Slovencem ne dvigujete zaupanja, ampak samo nezaupanje. Hvala lepa.

S tem omogoči res kvalitetno delo. Nekateri so prepričani, da tisto, kar določiš na začetku, naj potem obvelja in samo tako je možno delovati. To vidimo že v nekaterih drugih preiskovalnih komisijah, kjer se kot pijanec plota držijo recimo datumov in preprosto ne dovolijo posega čez plot. Še posebej pa, ko vidijo, da v resnici ne morejo delati v preiskovalni komisiji in niti ne predlagajo razširitve dela same komisije. Nekateri so celo mnenja, da preiskovalna komisija pravzaprav nič ne bo odkrila oziroma da je to potrata časa, da to pravzaprav nima nobenega smisla in da to vodi v slepo ulico. Jaz se pri takšnem vprašanju vedno vprašam, zakaj potem tisti, ki so takšni kritiki takšnih razširitev oziroma takšnega načina dela, sploh vodijo sami preiskovalne komisije. Zakaj se s tem sploh ukvarjajo, če v to pravzaprav niti ne verjamejo? Eden od možnih odgovorov je vedno na dlani, to pa je, da preprečiš drugemu, da nekaj najde. To smo videli že na znameniti preiskovalni komisiji, ki jo ta vlada oziroma ta koalicija vodi, ki pravzaprav obravnava zelo sorodno temo, kot jo ima ta preiskovalna komisija. Seveda pa je to vprašanje, na katerega preiskovalna komisija vedno bolj in bolj naleti, zato ker se v resnici problem, s katerim se je začela ukvarjati, sploh še ni končal. Še več, mnogo bolj se širi. Epidemija traja, poseg v človekove pravice in nezakonita dejanja pa se nadaljujejo, meni nič, tebi nič. Preprosto so se odločili, da bodo šli do bridkega konca. Bojim se, da bo šele nekaj let kasneje prišlo na dan, kaj vse se je dogajalo v tem obdobju in kaj vse je prinesel čas, ko nekdo danes že javno, brez sramu, brez sramu reče prek televizije državljanom in državljankam naslednje: »Veste, ko se dogovarjamo, je demokracija, ko je treba izvrševati, je pa diktatura.« Jaz sem mislil, da se s to besedo po osamosvojitvi ne bomo več pogovarjali in se niti z njo ne bomo več ukvarjali. Tej vladi ni pravzaprav nič več nerodno, sploh je ni več sram. Oni na glas povedo, s čim se bodo ukvarjali in kako pravzaprav mislijo peljati te politike v Sloveniji – z diktaturo. Z diktaturo, ste slišali? Z diktaturo se ukvarjajo. Včeraj bi morali vsi alarmi zvoniti v Sloveniji, ko je to rekel minister na glas. Ampak ne ne, pri epidemiji je dovoljeno, izgleda, čisto popolnoma vse, diktatura, pohlep,

Veste, šalo je vrag vzel že mnogo prej, ampak problem je, ko se bolezni, še posebej, ko je nevidna, tako ustrašiš in se je tako bojiš, da enostavno vse ostale stvari niso več pomembne. Če kje, nam v tej hiši pa to ne sme biti megla oziroma vzrok, opravičilo, da se lahko obrnemo stran. Ta vlada je šla še dlje. Enostavno je povedala zelo na glas, da je zdaj za epidemijo kriva že opozicija,

Zato je še kako pomembno, da se bdi nad to vlado in nad njenimi ukrepi in posledicami. Žal bodo posledice v vsakem primeru prišle. To vidimo iz delovanja predsednika Vlade in posameznih ministrov. Ne pozabiti, da v času epidemije – jaz se strinjam, da življenje teče dalje, vendar – ta vlada preprosto dela določene korake, ki so v nasprotju z vsemi dogovori, družbenimi vzorci, in bom rekel nenazadnje tudi temelji neke podlage, za katero smo se odločili 1990. leta. Kakšno bo opustošenje na koncu tega, ko bo ta vlada končala svoj mandat ali pa svoje predčasno vladanje ne samo s finančnega vidika, ne samo z vidika človeških virov in ne nazadnje tudi škode, ki jo ustvarja v svetu, v mednarodnem prostoru, je samo še stvar domišljije. Kajti tisto, kar se nam je zdelo še včeraj nemogoče – saj poznate tisto, »ne ne, tega pa ne bo naredil«, »ne ne, tako daleč pa res ne bo šel«, in ko si želiš in verjameš, da se to ne bo zgodilo, se točno to zgodi naslednji dan. V resnici ta vlada nima več meja. Če smo včasih rekli, da je samo še nebo nad to vlado, se bojim, da tudi neba več ni. opozicija sicer veliko bolj želel ukvarjati s klasičnim delom opozicije, tako kot se ukvarjajo v vsaki normalni demokratični državi. Veliko raje. Bojim pa se, da to presega vse. Ljudje, ki jih poznam in se še včeraj niso ukvarjali s politiko popolnoma nič in jih to sploh ni zanimalo – in v normalnih demokracijah se 80 % prebivalstva sploh ne ukvarja s politiko, ampak se ukvarjajo z nekimi elementarnimi, čisto vsakdanjimi življenjskimi stvarmi, kot so družina, služba, osebna rast, razvedrilo, veselje – se danes vsi s strahom ukvarjajo s tem, kaj še bo ta vlada naredila naslednji dan.

Ljudje, ki smo jih še včeraj imeli za normalne, za običajne, za trezne, za pronicljive, danes brez sramu lažejo, se sprenevedajo, in kar je najbolj grozno, oni celo verjamejo v svoje lastne laži. Ti ljudje so najbolj nevarni. Ena od temeljnih človekovih pravic je seveda svoboda gibanja. Normalno je, v času epidemije in v času karanten in omejevanja tega virusa je neizpodbitno, da je potrebno varovati človeška življenja, in eden od ukrepov je, da omejiš seveda tudi s karanteno svobodo.

naj mi kdo od strokovnjakov in politike, ki na to prisega, preprosto razloži, kaj pomeni to, ko zapremo vse lokale, vse gospodarske dejavnosti, se pravi storitvene dejavnosti, in istočasno, ko je že vse zaprto, uvedemo še policijsko uro in je preprosto nočemo ukiniti. Eden od nadobudnih strokovnjakov in istočasno tudi ideoloških ljubiteljev te vlade je rekel naslednje: »Nevarnost je, da se ljudje napijejo, potem pa jih ne moreš več koriti. Zato je policijska ura, da se jih spravi domov.« Ja za božjo voljo, kako naj se pa napije, če so vse gostilne zaprte?! Kako? Alkohola itak ne točimo že izven epidemije na avtobusnih postajah oziroma na bencinskih pumpah in v trgovinah po 22. uri. Komu na čast je torej zdaj ta farsa? Zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker je policijska ura in omejitev gibanja eden od največjih posegov v osebnostne človekove pravice.

ki se vsak dan niti za sekundo ne pozabi pohvaliti, kako je osvobodil to državo – če jo je osvobodil zato, da nas bo policijsko zapiral in omejeval gibanje, potem naj se neha hvaliti, ker tega mi nismo hoteli. Pa ne mi tu v parlamentu, nihče v tej državi ni želel policijske ure. Jaz samo še čakam – veste, kaj? Res čakam še Orwella in kitajski princip, kako bomo nadzirali z obraznim pregledom kompletno ljudstvo. Pričakujem celo, da bodo uvedli točke, kako se obnašamo. Tisti, ki bo malo grdo pogledal, ne bo dobil dovolj točk pa mogoče zaradi tega ne bo dobil stanovanja ali pa ne bo dobil kredita. Zakaj govorim na način, ko pravzaprav karikiram celo zadevo? Zato ker sem omenil na začetku svoje razprave, da vse tisto, kar je še včeraj bila samo domišljija, že jutri lahko postane stvarnost in realnost. Ta vlada nas ne preseneča več, ta vlada samo še udejanja vse naše domišljije. Zato je res vprašanje, kdo nosi politično odgovornost in kdo bo nosil odgovornost za vse posledice. Smo že tako daleč?

Poročilo je dolgo, obsežno, natančno. Tako preberem na strani 9 v povzetku, kako Računsko sodišče jasno pove, da so bili predpisi v času epidemije neustrezni in nepopolni, in tudi Vladi naloži, da pripravi petletni program blagovnih rezerv, ki bo vključeval vse elemente, ki jih zahteva Zakon o blagovnih rezervah. To je torej priznanje, da Šarčeva vlada ni naredila popolnoma nič. Lepo je to napisano na strani 9. Na strani 38 tega poročila se govori o tem, da je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami leta 2016, ki je določila, da se bodo pripravila izhodišča za program dopolnitve manjkajočih količin zaščitnih sredstev za prebivalstvo za petletni program državnih blagovnih rezerv po letu 2018. Šarčeva vlada ni naredila nič. Pobegnila je pred epidemijo 27. januarja 2020, tako kot nekateri ob času osamosvajanja v Avstrijo pred vojno za Slovenijo. Januarja in februarja 2020 nam je bilo vsem laikom jasno, da nam grozi velika katastrofa. Kot predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo pri Mestni občini Ljubljana sem sklicala, še preden je bila razglašena epidemija, mnogo prej, urgentno sejo tega odbora, kjer smo zapisali svoje mnenje, da bi morala Mestna občina Ljubljana sprejeti nekatere ukrepe.

Hkrati pa smo imeli na voljo strokovno mnenje takratne direktorice NIJZ, kako je treba ukrepati v času epidemije – kihati in kašljati v rokav ter si umivati roke. Šarčeva vlada je 27. januarja zapustila prazna skladišča, ni bilo ventilatorjev, ni bilo mask, ni bilo razkužil. Edino navodilo kašljanje v rokav. Takšno stanje je takoj po razglasitvi epidemije, ki jo je marca razglasila še Šarčeva vlada, dobila vlada Janeza Janše. Spopasti se je morala s svetovno epidemijo in svetovnim pomanjkanjem obraznih mask, kirurških mask, ventilatorjev za predihavanje, na koncu koncev tudi razkužil. Cepljenje. Da je laž, kar je povedal gospod Trček, povedo besede predsednika Vlade, ki je potem ministra za zdravje, ki je tudi odšel, nadomestil. Naročil in povedal je, da je naročil cepiva, naročil ministrstvu, da nabavi cepiva najhitreje, kar je možno, ne glede na ceno, samo da cepiva bodo. Vsi vemo za težave z AstraZeneco. AstraZeneca je firma, ki dobavlja cepiva, ima pogodbo z Evropsko unijo. Čisto vse države imajo težave z AstraZeneco. Da pa cepljenje pri nas vendarle poteka dobro, povedo ljudje, ki živijo v Nemčiji. Nemčija, znana po svoji disciplini, redu in pravičnosti, bistveno bolj zaostaja po cepljenju od Slovenije. Tega naši predhodniki niso povedali. Preiskovalna komisija razširja svojo preiskavo na daljše obdobje.

Zato se v obupu išče nove dlake v jajcu pri delu te vlade, kajti napad je najboljša obramba. Prav, če nekdo skriva svojo nesposobnost z obtožbami, bomo pač raziskovali. Nikakor ne bomo dopustili, da bi rekli, zdaj pa ne bomo raziskovali, ker se česa bojimo. Kar raziskujmo, saj imamo čas! Res pa je, da je potrebno poročila brati natančno in ne govoriti pavšalno pa se zraven še lagati. Kajti če berete natančno, potem se bojim, da bo stranka, ki objavlja svoj program, nov program – pravzaprav ne vem, ali gredo iz praznega bazena v kuhinjo s krofi, ampak vode, ki je bila izpuščena, torej gnojnice, ki se bo polila na njih, nobena voda, ki je bila izpuščena iz tega bazena, ne bo mogla oprati. z vsakim novim zahtevkom si daje strel v koleno. Preberite poročilo Računskega sodišča. Ni vse interpretacija, treba je prebrati. In tudi izmišljotine SAB, kako se pogovarjamo o vodah. Čeprav to ni tema tega, ampak ker je že on govoril o tem, poslanec SAB – ni res, da bo karkoli onesnaževalo na vodovarstvenem območju. Ta voda bo čista voda. Ta člen gre ven iz zakona, ampak nobena čista voda ne bo mogla oprati te gnojnice, ki so jo zlili v opoziciji sami nase. Zlivate si jo pa tako, da sploh ne berete gradiv in govorite na pamet, zraven se pa pritakne še kakšna laž. Hvala. Hvala za besedo. Resnici na ljubo do leta 2006, v prvi polovici Janševe vlade, v blagovnih rezervah ni bilo nič tozadevnega zaščitnega materiala ne glede na vlade. Nekaj malega je bilo 2015, dokler ni prišlo do epidemije, je bilo v blagovnih rezervah dejansko za en malo manjši zdravstveni dom en dan furati in zaščititi. To so dejstva. Drugo dejstvo. V Svetu za nacionalno varnost vedno sedi tudi predsednik najštevilnejše opozicijske stranke. Janez Janša, če ni na oblasti, je v Svetu za nacionalno varnost, ves čas. Tretjič. Tudi če bi bila Šarčeva vlada, pa je Marjan vreden svoje leskove palice, desetkrat slabša, kot vi ubesedujete, to še ni izgovor, da vas preseneti prvi, drugi, tretji val in da delate rabote, ki jih delate že več kot leto dni,

Res mi je težko kot predsedniku preiskovalne komisije združiti neko pozicijo zdajle s poslancem, ampak razprava poslanke dejansko pokaže na vso razsežnost in mentaliteto pristopanja do te problematike, sploh pa indoktrinacijo in poniževalen odnos ne le do mene osebno kot predsednika preiskovalne komisije, ampak do tega zbora in predvsem do javnosti. Napotiti nekoga naj prebere – pa vam bom prebral, gospa poslanka, z iste strani, kot ste jo citirali, še en odstavek pa ocenite sami: »Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo in Zavod za blagovne rezerve, vsak v okviru svojih pristojnosti, niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.« Če to natančno preberete, vam je vse jasno, če tega ne razumete, vam pa še prevedem: nezakoniti. Če so v neskladju s predpisi in drugimi akti, so nezakoniti. Pa nadaljujemo: »Učinek takega ravnanja se je ob opustitvi natančnega ugotavljanja zalog opreme in ustreznega ocenjevanja potreb po opremi odrazil tudi v tem, da je bila iz državnih rezerv nekaterim uporabnikom razdeljena neustrezna zaščitna oprema oziroma ventilatorji, ki ob razdelitvi bolnišnicam niso bili primerni za takojšnje zdravljenje bolnikov s COVID-19. Določena količina opreme je bila brez ustreznih podlag razdeljena tudi subjektom, ki do nje niso bili upravičeni.« In če že tako trmasto vztrajate pri tem, kako so bila prazna skladišča, je potem ta oprema, ki jo omenja Računsko sodišče, popolnoma, absolutno in v celoti samo odgovornost te vlade in tega sistema nabav. Sicer sem mislil, da se danes pogovarjamo o neki drugi komisiji, ker v komisiji, ki jo sam vodim, se ne ukvarjamo z nabavo zaščitne opreme. To je pristojnost neke druge komisije, ki ste jo tako pobalinsko izglasovali, pa bi bilo dobro oboje skupaj povezati, ker je zelo prepleteno. Zato danes govoriti o poročilu Računskega sodišč – to pravzaprav niti ni predmet tako predloga za širitev kot tudi vsebine preiskovalne komisije. Je bilo pa izrečenih ker nekaj … Ne morem. Dejansko ne morem razumeti, kako lahko človek tako popolnoma zanemari svoj intelekt, poznavanje celotne zgodbe, da reče, »mi smo že januarja in februarja vedeli, kaj vse nas čaka«. Ja seveda, jaz vam pa lahko rečem samo še, potem pa svizec zavije čokolado. Nekateri vaši so še konec februarja šli na smučanje v tujino in potem to veselo objavljali in demantirali na vaših medijih. Ampak to je pač že neka druga zgodba. Glede na razpravo se mi sicer

in da ne bi govorili o tej zadevi, bi hitreje poniknila, ampak ne bo. Treba je malce pogledati sploh na včerajšnje dogajanje. Ta vlada je namreč epidemijo zdajle že, s tistim, kar imamo dostopnega v javnosti, dokazano podcenjevala. Podcenjevala je epidemijo, podcenjevala je stroko, podcenjevala je ljudi. Eksperimentiranje ter prepozno ukrepanje je rezultiralo v merljivih številkah. Več kot 4 tisoč mrtvih imamo.

ima Vlada še obraz nam trditi in zatrjevati, da je pa šlo vse v redu. Ne, ni šlo vse v redu! Počivalšek je že decembra govoril: »Zašli smo v slepo ulico z ukrepi.« Tonin je včeraj rekel, včeraj, poglejte si izjavo: »Videli smo, kakšne so posledice prepoznega ukrepanja.« Minister za obrambo je torej včeraj priznal, da so prepozno ukrepali, in zato se zdajle, v tretjem valu s temle mudi. Poleg tega, da je minister izpraznil tisoč postelj v domovih starejših občanov. Pa spomnimo se še na lanskoletno jesen, ko je državna sekretarka rekla: »Epidemija nas je ujela relativno nepripravljene.«

Ker točno to smo skušali dokazati in točno to trdimo že ves čas. »Zašli smo v slepo ulico« – to pomeni, da niste vedeli, kaj počnete. »Videli smo, kakšne so posledice prepoznega ukrepanja,« reče minister te vlade. To je priznanje, da se je prepozno ukrepalo, da se ni pravilno ukrepalo. Vodja strokovne skupine govori o eksperimentiranju v drugem valu. Ja, krasen eksperiment je bil to s hudimi posledicami, ki trajajo in bodo še vedno trajale. Te izjave je potrebno samo ponoviti pred preiskovalno komisijo in to bi bila odgovornost in to bi bilo sprejeti odgovornost. Ampak iskreno povedano tega ne pričakujem, ker to bi bil korak naprej k ustvarjanju neke napredne demokracije, kjer odgovornost ne pomeni samo črke na papirju, ampak dejansko tudi en pojem, ki definira politika kot takega. Tole, gospa kolegica, če že navajate, pa preberite v celoti. Ker najlepše je delati selekcijo in govoriti. Neučinkovito – nezakonito. Neučinkovito, nezakonito, v dveh besedah lahko povzamemo. Zahvaljujem se vsem razpravljavcem za dodatna vprašanja, za širitev nekih novih dimenzij, ki jih bomo lahko kakovostno obdelali v okviru dela komisije, se pa bojim, da se bodo podobne vsebinske eskapade dogajale tudi na komisiji. Če bi bil kdo drug predsednik namesto mene, bi mu zaželel predvsem mirnih živcev, pa si jih bom tudi sam sebi in upam, da bom upošteval svoj lastni nasvet. Naj se zgodi, karkoli se bo zgodilo. Enkrat bo to odgovornost potrebno prevzeti in enkrat bo končno potrebno prenehati zavajati, lagati in zelo selektivno brati tisto, kar ti ustreza. Če na 250 straneh najdeš en odstavek, ki ti ustreza, ga je pa treba nabijati do onemoglosti – ne! Kot komisija zahtevam od vseh članov to, da predelajo oziroma vsaj poznajo gradivo, ki ga imamo na razpolago. To, kar je kolegica danes govorila, je pa dokaz, da nima pojma, o čem govorimo in kaj vse imamo na razpolago.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 Ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Robert Pavšič, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot zadnji. Prosim za prijavo.

Sicer nisem imel namena razpravljati pri tej točki, ampak ko poslušam te razprave z druge strani, s strani opozicije KUL, pa se pač moram oglasiti.

KUL, stranke SAB, ki je razpravljal o Zakonu o vodah, ki je na vrsti jutri kot prva točka, v torek. Ne vem, ali je ta zadeva o vodah tudi v tem vašem predlogu notri? Jaz je nisem zaznal.

kar je mogoče, pač cele dneve na teh sejah eno in isto, kup nekih insinuacij, zavajanj, polresnic, laži, skratka po dolgem in počez udrihate. To je že čisto stalna praksa. Po mojem bi bilo čisto vseeno, kako je naslov točke, kako ima točka ime, poslušamo eno in isto nonstop, venomer. Ne vem, ali je to namenoma ali ne veste, o čem razpravljate. Kje je problem? Samo eno in isto, eno in isto brez repa in glave. Včeraj je bila seja na Brdu, kamor je povabil predsednik države vse stranke iz parlamenta. Niste se je udeležili, niste prišli, zavrnili ste predsednikovo povabilo, evo, danes tukaj o tem razpravljate, kar sploh ni v gradivu. In vam je verjetno žal, da se niste udeležili, da bi lahko tam povedali. Ker tam niste izkoristili možnosti, kar bi bilo prav. Če ste neke državotvorne politične stranke, bi bilo prav, da bi bili tam in bi tam lahko povedali ta svoja mnenja. Ne da danes post festum, dan za tem pa razpravljate tukaj o nekih stvareh, ki bi jih morali povedati na Brdu pri Kranju in bi bili verjetno zelo dobro poslušani, ker je bila zadeva javna.

in govorite, sem slišal prejle enega razpravljavca, rekel je celo, da so šole zaprte. Jaz ne vem, ali je ta razpravljavec spal do zdajle, da ne ve, da so šole odprte. Šole so odprte. Šole normalno delujejo v skladu s priporočili stroke, kar smo včeraj slišali, in z enotnim mnenjem epidemiologov in vseh ostalih, ki so zraven vključeni. Odločili so se, da bodo za 11 dni sprejeli ostrejše ukrepe predvsem zato, da ne bo do meseca junija dodatnih 500 več mrtvih. 500 sta povedala minister za zdravje in stroka, ki stoji enotno za njim. Vam pa se očitno žvižga za teh 500. 500 ljudi bi umrlo, če se ne bodo sprejeli strožji ukrepi, ki se jih bomo morali seveda vsi tudi držati. Ne pa vzpodbujati, že tukaj v teh razpravah vnaprej govoriti, da ti ukrepi ne bodo prijeli, da se zapira državo, da je to vse brez zveze. S tem se že namiguje vsem tistim influencerjem in vsem ostalim, ki delajo paniko v tej državi in povzročajo, da se okužbe širijo. Zato bi vas prosil, da ste pri teh razpravah malo bolj strpni, da skupaj sodelujemo in skupaj premagamo ta virus in da se ne norčujete iz zdravja in predvsem iz tega podatka, da bomo zaščitili 500 ljudi do junija, da ne bodo umrli. umrli. Če ne bi tega sprejeli, bi pa seveda potem kasneje to izkoriščali in zlorabljali in govorili, ja, pa je spet toliko in toliko ljudi umrlo. Tako da ne biti dvolični, sodelujte, spoštujte, spoštujmo vsi ukrepe in delajmo v dobro vseh Slovenk in Slovencev in predvsem v dobro zdravja, slovenskega zdravstva, da bo zmoglo svoje delo. Hvala.

razširitve parlamentarne preiskave, če je vse tako v redu, tako čisto, tako transparentno in tako naprej. In potem govoričite o tem, kako nam ponujate roko sodelovanja, kako opozicija ne pride na Brdo, kako ne sodeluje. Lepo vas prosim, no. V vseh paketih PKP smo vam ponudili stotine predlogov, kako izboljšati strategijo boja proti epidemiji, in nič, čisto nič niste sprejeli. Toliko o vašem sodelovanju. Verjamem pa, da bi nas zdaj radi zvabili na Brdo, da bi skrili svojo nesposobnost, da ne rečem še česa drugega, za hrbti opozicije. To pa vam dobro gre od rok, ampak tako neumni pač nismo. Tukaj v parlamentu smo pa zato, da soočimo poglede, da pregledamo stvari in da vidimo, kje ta trenutek smo. Kar se tiče zadev glede spopada z epidemijo. Ja kakšni pa naj bodo rezultati, če ta vlada vlada z dekreti, z odloki, zmedeno komunicira, pravzaprav katastrofalno komunicira? Ljudem ni pravzaprav nič jasno, danes en dekret, jutri drugi, včasih niti objavljeni niso v Uradnem listu in čisto nič. Način nabave hitrih testov, testiranje, nabava in dostop do cepiv, vse je kaotično in narobe. Dejstvo je, in tega ne morete zanikati, da je recimo ta vlada decembra odpovedala naročilo skoraj pol milijona odmerkov cepiva Pfizer, 400 tisoč odmerkov cepiva Moderna. Zakaj, v resnici ne vemo. V resnici ne vemo. Ob tempu cepljenja, ki smo mu priča, ob pomanjkanju cepiv ta trenutek trenutek nas to lahko res zelo skrbi. To neverjetno nesposobnost in to neodgovorno ravnanje te vlade bi lahko sicer še nekako zakrili z neko racionalno organizacijo cepljenja, ampak tudi tukaj vidimo, da je sistem bodisi se sesul bodisi sploh nikoli ni zares obstajal. Recimo, pravite, da ste postavili nekakšno strategijo cepljenja, ampak tudi, če ste jo, je več kot očitno irelevantna, ker vsak zdravstveni dom to cepljenje izvaja po svoje. tako znotraj neke majhne države, kot smo, prihaja do neverjetnih neenakosti. To je tudi kršitev človekovih pravic, spoštovani. Cepljenje absolutno poteka prepočasi, brez nekega centralnega načrta. Medtem ko smo se recimo predstavniki političnega razreda cepili na enoti NIJZ in smo dobili prednost pred mnogo družbenimi skupinami, ki bi se morale cepiti prioritetno, recimo pred delavci v industrijskih halah, kjer se epidemija še kako razširja, se virus še kako prenaša, gasilci, zdravstveno ogroženimi, trgovci, trgovkami, se morajo tisti, ki so po čudežu že prišli na vrsto za cepljenje, cepiti v neprimernih razmerah, denimo na Gospodarskem razstavišču, kjer starostniki stojijo v vrsti in čakajo na mrazu. Kaj je s tistimi, ki nimajo svojega osebnega zdravnika? Kam se obrnejo oni? Pa so morda

Zaenkrat je dejstvo, da se pri vseh ukrepih in pri vsej represiji, ki si jo privoščite, virus še kar širi. Širi in ni konca ne kraja kljub vašim policijskim uram in ne vem, čemu vse, kar si izmišljujete. Skratka, ukrepi so več kot očitno neučinkoviti, cepljenja ni, so nek kaos, neorganiziranost, naključnost in to je pač treba preiskati. To je vaša odgovornost.

Hvala za besedo. Da se ne bom ponavljal pa bo to kolegu Doblekarju šlo na jetra, bom začel z nekim citatom. Citiram: »In na koncu bomo spoznali, da smo iz barbarizma prek sadizma prišli v navaden barbarizem. Da bodo počasi naša življenja urejali modeli, ki malo trgujejo, malo snifajo, malo grozijo, se malo ukvarjajo s prostitucijo in malo kradejo. Dobivajo posle, dobivajo pozicije in dobivajo vpliv, vpliv, da delijo plen. Male barabe, ki so ves čas žrtve. Kupite si padala za čas, ko bo avto zgrmel v prepad.« Konec citata, gospod Leon Magdalenc. Strinjam se tudi z odstavkom, ki je pred tem, pa je malo predolg, da smo padli v ta sadizem, so soodgovorni – na desni bi rekli krivi – tako Zoran Janković kot Miro Cerar, kot Marjan Šarec, kot Luka Mesec, ki jih navaja gospod Leon Magdalenc. Če se dotaknemo teh 500 več mrtvih. Te preiskovalke morajo tudi ugotoviti, koliko sto več mrtvih je zaradi tega, ker se nekdo ni pripravil na drugi val, kar priznava, sicer malo medvrstično, podpredsednik te vlade mag. Tonin. Koliko 500 več mrtvih je zdaj in bo še v bodoče, ker nekdo ni naročil cepiva, ko bi ga lahko? Sama gospa Škrinjar je govorila: »Saj veste, da so težave z AstraZeneco.« To se je vedelo že takrat, ko bi v. d. ministra predsednik Vlade Ivan Janez Janša moral nekaj narediti, pa ni naredil. Zdaj ljudje pravijo, da mogoče zaradi tega, ker se pa tu ni dalo tako kšeftati kot s to opremo pa tistimi Počivalškovimi golfi, passati, ki zdaj stojijo v nekih skladiščih. Pa zgolj nastavek dobička v tisti firmi, ki je slučajno firma, kjer dela mati enega od podpredsednikov vlad, je identičen temu, kolikor bi stala naročila teh cepiv, ki jih niste naročili. Na mestu je tudi vprašanje, kako je lahko gospod Velikonja s svojo ekipo, s Civilno zaščito, z ekipo župana Kočevja v največji slovenski občini po površini in sosednjih manjših občinah ustrezno organiziral cepljenje, kako so to sorodno dobro lahko organizirali v mojem in našem Mariboru. Sočasno je pa, če hočete, to, čemur rečemo država ali ta vlada, odpovedalo. Kot da je znanstvena fantastika razmisliti, iz katerega registra se gre, ali je register prebivalcev ali se gre na ZZZS, obvezno zavarovanje in se gleda, se kliče ljudi in se dejansko nekako ureja zadeve. Zdaj bodo pa opozicija pa influencerji krivi, ker ste vi dejansko zamočili? zamočili? Po eni strani gospod Doblekar pravi, dajmo se imeti radi, dajmo sodelovati, gospa Škrinjar še vedno tuli – se opravičujem – neko zgodbo, kot da virus izbira levo, desno, sredina ali ne vem, kam. Verjetno nekdo, ki je izvršilna oblast, mora nekaj izvrševati, mi imamo pa tukaj neko zgodbo, da nekdo hoče živeti na 30 let stari slavi pa da se mu tam od tiste hruške v Depali vasi – koliko je bilo že? 20. marca, nedelja, 27 let je že tega – nalaga neka zamera, ki jo mora zdaj skozi ves sadizem izživeti, pa bo klofutal

Skratka, imamo nekega tudi mizoginega predsednika Vlade, navsezadnje tudi kaj dela z obema ministricama je opozicija kriva, da je ta vlada očitno poletje prespala in je drugi val bil presenečenje? Pa vas je tam 4. septembra dr. Ihan opozarjal, gremo takrat v lockdown. v lockdown. To je neka infantilnost primarne socializacije, bom rekel kot analitični sociolog. To, kar vi, gospa Škrinjar, kot dolgoletna pedagogija zelo dobro veste. To je nekaj, kar mora otrok najpozneje med drugim in tretjim letom starosti preživeti, ne pa da si star 62 pa so vedno so vedno drugi krivi. Dajte, odrastite že enkrat. Bom pustila vnemar gostilniško debato s klofutanjem in tuljenjem, ker seveda nič od tega ni res. To je res grd način izražanja, pa še lažniv zraven … / oglašanje iz dvorane/ Boste dali mir, prosim, da povem? Govorim tudi o tem, da gospa Sukič ne samo, da ne bere, tudi posluša ne. Ampak to je očitno lastno kar opoziciji: niste pridni, ne delate dobro, ne berete dosti. In če bi poslušali, bi slišali, gospa Sukič, da se ne bojim razširitve preiskave. Mi smo vsi člani soglasno potrdili, da se preiskava razširi, kar naj se. Dejstvo pa je, da je gospod Marjan Šarec ne le pustil prazna skladišča, po resoluciji, sprejeti 2016, ki je nalagala 2018 dopolnitev predpisov, ni poskrbel za to, prav tako ne samo na strani 9, tudi na strani 226 Računsko sodišče ugotavlja, da postopki, določeni v Zakonu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 in imel čas samo se nad tem žalostiti do 13. marca, ko je še uspel razglasiti epidemijo, in nato se je lepo skril v opozicijo. Lahko bi tačas dopolnil te predpise, ki mu jih je nalagala resolucija, in tako kot je videl v Zakonu o blagovnih rezervah, da bi bili potrebni operativni pravilniki na podlagi tega. Nič od tega ni naredil, danes pa govorite o tem, kako je naša vlada neučinkovita. Ta vlada se je spopadla z epidemijo, direktno na izbruh epidemije je prišla, operirala je na podlagi dokumentov oziroma predpisov, ki so bili takrat veljavni, in hvala bogu, da je izpeljala boj proti epidemiji na način, kakršen je, saj je obvarovala veliko veliko življenj in zdravja. Ta vlada je v enem letu zagotovila bolniške postelje za intenzivno nego, ki jih prej niste mogli narediti, četudi ste imeli leto in pol vlade, ta vlada je uredila tudi dodatne, ne izpraznjene postelje v domovih za ostarele in ta vlada je dejansko začela delati za ljudi. Denar, ki ga je dala za reševanje epidemije, je denar za ljudi in za gospodarstvo, ne za ne za reševanje tajkunskih kreditov, s katerimi je bilo rešeno reševanje bank prosto po Alenki Bratušek. Bratušek. Opozicija KUL, jaz vam predlagam, da začnete skrbno brati dokumente in poslušati. Še enkrat, ne bojimo se razširitve preiskave, kar naj se razširi. Saj smo plačani za to, da delamo, bomo pač preiskovali. In bomo morali tudi brati. Mi smo soglasno pritrdili, da naj se pač preiskava razširi. Če to želite, pa naj se razširi. Zakaj pa ne? Ni česa skrivati. Skrivate lahko samo vi, ki ste se skrili, oziroma vaš predsednik se je na vašo žalost skril v opozicijo, ne verjetno, jaz sem prepričana, da zaradi bojazni pred epidemijo. Če moj nagovor jemljete kot tuljenje, jaz obžalujem. Mislim, da govorim nežaljivo, da govorim s primernim tonom, gospod Trček pa seveda mora svojo praznino

predmet raziskave preiskovalne komisije, ki ugotavlja predvsem politično odgovornost ob ukrepih, razširili prek presečnega datuma, to je 27. oktober. O Računskem sodišču in o tem, koliko je kdo zakonito ali pa nezakonito zaslužil, koliko je bilo pri tem potencialne korupcije, klientelizma, bomo govorili, ko bo za to čas; enkrat kmalu. Ko pa govorimo o kriznem načrtu iz leta 2016, potem pa dajmo govoriti še o kriznem načrtu iz leta 2020. Takrat smo imeli pa že izkušnje iz prvega vala in smo se že pripravljali na drugi val. Ampak na to je spet potrebno pozabiti, ali ne, gospa Škrinjar? Ker to je popolnoma nepomembno. Bi me pa zelo zanimalo, zakaj niti eden od razpravljavcev z vaše strani ni opredelil, zanikal ali pa potrdil izjav, ki smo jih slišali včeraj na televiziji in v zadnjih mesecih, predvsem kar se tiče gospoda Počivalška, gospoda Tonina, gospe Bregantove in vodje strokovne skupine. Člani vaše vlade govorijo in javno izjavljajo, da je šlo nekaj pri obvladovanju epidemije narobe. Ne nekaj, veliko stvari je šlo narobe. Ampak to se pač v tej stavbi presliši, ni pomembno to, kar govori podpredsednik Vlade eden, podpredsednik Vlade drugi, kar govori vodja strokovne skupine in kar govori državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Vedno je potrebno iskati neke nebulotične razloge o tem, da bodo opravičevali vaše pravljice. Jaz se opravičujem, ampak to ne bo šlo več naprej. Še bolj žalostno pa je zdaj zadevo trivializirati na število preprečenih smrti. Jaz upam, da jih bomo preprečili več kot 500 s temi ukrepi, ki so zdajle napovedani. Bistveni problem je pa ta, da si je ta vlada zapravila vse zaupanje ljudi in zaupanje v to, da ukrepi delujejo. Ker če bi ukrepi delovali, potem danes takega stanja ne bi imeli. To je tisto bistveno. Ne pozabiti, mi imamo ukrepe bolj ali manj v veljavi od 13. marca lansko leto, več kot leto dni, z razpuščanjem ali pa z zaostrovanjem. Ali je bila epidemija vmes razglašena ali ne, pravzaprav niti ni toliko pomembno, ukrepi so pa ves čas v veljavi. In v drugem valu dokazano niso delovali. Dokaz je število presežnih smrti, dokaz je bil neznosen pritisk na zdravstveni sistem. Ampak to si je, se opravičujem, glede na v javnosti vidne podatke zakuhala Vlada sama, ne opozicija. Upam, da bomo enkrat debate, ki jih imamo v preiskovalni komisiji, lahko preselili tudi v malce širši prostor in da bomo dokumente, ki jih ima na razpolago preiskovalna komisija, lahko enkrat spravili tudi v javnost. Takrat pa bi začeli malce drugače govoriti, ker dokument je pa zelo težko zanikati, sploh če prihaja izpod vaših prstov. In vam povem, komaj čakam začetek zaslišanj, komaj čakam javno obravnavo tega poročila, komaj čakam začetek zaslišanj na drugi komisiji, kjer sem tudi član. Marsikaj se bo pokazalo. Na marsikoga se bo lahko pokazalo s prstom in jaz ne bi bil tako zadovoljen, sploh če bi,

Zaključujem razpravo. Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 1. člena drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi je Državni zbor odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave je opredeljen v predlogu za razširitev navedene parlamentarne preiskave z dne 19. februarja 2021 in v aktu o razširitvi obsega parlamentarne preiskave z dne 8. 3. 2021, ki ste ju prejeli. Razširitev obsega parlamentarne preiskave je s tem odrejena. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.